Sljedeći na redu su tri objedinjene točke. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. Konačni prijedlog zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 180. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. Dakle, prijedlog zakona ste dobili u pretince. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak naravno objedinjuje i prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za lokalnu i područnu odnosno regionalnu samoupravu. Izvješća odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi ministar poljoprivrede, gospodin Tihomir Jakovina. Zahvaljujem na mogućnosti za dodatnu prezentaciju ova tri zakonska rješenja koja su objedinjena pa ću nastojati biti što efikasniji i ekspeditivniji u ovome dijelu. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ovim zakonom o uređenju tržišta najizravnije se implementira uredba Vijeća EU 1234/2007. o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda koji je krovni akt za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda u EU. Slijedom toga predmet ovog zakona jesu zakonske pretpostavke za uspostavu sustava tržišnih intervencija kojeg čine mjere javne intervencije, potpore privatnom skladištenju, posebne interventne mjere, sustav proizvodnih ograničenja te sustav posebnih pomoći. uspostavu sustava priznavanja proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija kao oblika tržišnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača, zatim sustava pravila za proizvodnju i stavljanja na tržište kojim se uvode posebni tržišni standardi za pojedine pojedine poljoprivredne proizvode te napokon sustav trgovine sa drugim zemljama koji podrazumijeva mjere uvoznih i izvoznih dozvola, carinske kvote te izvozne naknade. Sukladno promjenama EU zakonodavstva ovim prijedlogom zakona i izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda unose se određene promjene u nacionalne propise koji predviđaju uvođenje mjera u pojedinim sektorima i to kako slijedi: implementiraju se odredbe tzv. EU mliječnoga paketa kojima je cilj pomoći sektoru u uvjetima krize kroz uvođenje posebnih interventnih mjera, uvođenju mjera za posredovanje između proizvođača i otkupljivača mlijeka primjenom sustava ugovaranja proizvodnje te davanje posebnih prava proizvođačkim organizacijama da pregovaraju s otkupljivačima u uvjetima otkupa mlijeka, a u okviru sektorskih organizacija potiču se aktivnosti promicanja potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda. Zatim u sektoru voća i povrća, pčelarstva i vina uvodi se sustav tzv. posebnih pomoći kojima se kroz donošenje nacionalnih programa za vino, voće i povrće te pčelarstvo, a koje potvrđuje EU komisija uređuje provođenje posebnih mjera i njihov financijski okvir. Nadalje, promjene u sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka uvode se obveze plaćanja pristojbe za prekoračenje količina iznad nacionalne mliječne kvote tijekom jedne kvotne godine. I u sustavu izvještavanja i praćenja cijena detaljnije su propisane nadležnosti tržnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi tzv. TISUP-a i stvorena je osnovica za provedbu administrativne kontrole i kontrole na terenu u prikupljanju cijena poljoprivrednih proizvoda. I napokon promjene u sustavu pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište nadograđuje se postojeći sustav tržišnih standarda za mazive masti, ulja od komine, masline i meso, peradi kao i sustav certifikacije hmelja. Kao posebno područje koje je izvan okvira navedene Uredbe EU, ali je od iznimnog značaja za postupak pridruživanja RH u EU ovim nacrtom zakona stvorene su zakonske pretpostavke za uspostavu sustava za suzbijanje formiranja špekulantskih zaliha poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Dopisom Europske komisije RH je upozorena na moguće špekulativne radnje trgovaca s ciljem stvaranja prekomjerne zalihe određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U ugovoru o pridruživanju EU postoji zaštitna klauzula temeljem koje EU može RH propisati financijsku naknadu ukoliko se utvrdi da se u pretpristupnom razdoblju na teritoriju RH od strane pravnih i fizičkih osoba formirane prekomjerne zalihe određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Stoga je u cilju zaštite interesa RH ovim zakonom predviđen sustav praćenja i kontrole te način nadoknade štete u slučaju da se RH propiše financijska nadoknada zbog prekomjerne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, odnosno špekulantskih količina istih proizvoda. Na kraju, donošenjem ovog zakona osiguralo se potpuno ispunjavanje obveza prema kojima RH mora provesti zakonodavno i administrativno usklađivanje ali i praktičnu provedbu mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda po uzoru na EU. Zahvaljujem i predlažem donošenje ovog prijedloga zakona. Drugi zakon u paketu je Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Možda samo za mali uvod povijest potpora u poljoprivredi po modelima unazad par godina. Do 2008. godine u RH sustav potpora poljoprivredi bio je po modelu proizvodno vezanih potpora. Proces prilagodbe sustava izravnih plaćanja u RH, onom u EU započet 2009. godine. Naime, u 2009. godini završetak pregovora u Poglavlju 11. – Poljoprivreda i ruralni razvitak bio je između ostalog uvjetovan jednim neformalnim mjerilom. Ono se odnosi na obavezu RH da reformira svoj sustav izravnih plaćanja u poljoprivredi i uskladi ga prije okončanja pregovora u što većoj mjeri sa sustavom koji se primjenjuje u EU. Reforma sustava izravnih plaćanja započela je stupanjem na snagu Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u srpnju 2009. godine. Tim je zakonom pojednostavljen sustav izravnih plaćanja za 2010. godinu smanjivanjem broja proizvodno vezanih stavaka potpora sa više od 200 koji su se dotada poticale na ukupno 37 Ujedno je uveden i oblik proizvodno nevezanog plaćanja po poljoprivrednoj površini. Tim je zakonom također propisan okvir za izgradnju sustava za identifikaciju zemljišnih čestica tzv. ARKOD kao i uspostava IAKSA, odnosno integriranog administrativnog i kontrolnog sustava. Idući korak u usklađenju bio je usvajanje novog Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim je sustav uređen za 2011. i 2012. godinu. Njime su stvorene pretpostavke za lakši prijelaz na EU sustav jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu kojeg je RH odlučila primjenjivati od trenutka ulaska u EU. Njime se dodatno smanjuje broj stavaka proizvodno vezane potpore sa 37 na 9 u 2011. godini i to samo za najosjetljivije sektore. Pri tome mislim na kravlje mlijeko, mlijeko ovaca i koza, krave dojilje, tov goveda i ovaca, mliječne krave, ovce i koze i rasplodne krmače u stočarstvu te duhan, šećernu repu i maslinovo ulje u biljnoj proizvodnji. U 2012. godini započelo se sa primjenom SPS modela, regionalnog modela jedinstvenog izravnog izravnog plaćanja kojim je predviđeno zadržavanje samo još 2 proizvodno vezanih vrsta potpora za krave dojilje te ovce i koze te diferencijacija visine izravnih plaćanja između pašnjaka i ostalih vrsta korištenja zemljišta u omjeru 1 na prema 4. Za 5 osjetljivih sektora zadržan je oblik proizvodno vezanih plaćanja koji nisu dio sustava potpore u Europskoj uniji, ali koje će Republika Hrvatsko sukladno rezultatima pregovora moći primjenjivati u razdoblju od 3 godine nakon ulaska u Pri tome mislim na ovih 5 osjetljivih sektora koji …/Govornik se ne razumije./… krave, rasplodne krmače, šećerna repa, duhan i maslinovo ulje. Proces potpunog usklađivanja sustava izravnih plaćanja sa onim u Europskoj uniji završava prijedlogom ovog Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju kojim se uređuje sustav potpore za 2013. godinu odnosno od trenutka pristupanja 01.07.2013. godine. On je u cijelosti usklađen sa pravnom stečevinom EU i u njega su ugrađeni rezultati hrvatskih pristupnih pregovora za područje izravnih plaćanja u poljoprivredi. Ovim zakonom se također, uređuju potpore za mjere ruralnog razvoja koje će u 2013. godini biti u cijelosti plaćene iz državnog proračuna, a od 2014. godine Republika Hrvatska se uključuje u europski sustav potpora za mjere ruralnog razvoja. zapravo dolazimo u situaciju da priznamo njegovu iznimnu gospodarsku i političku važnost budući da će time biti omogućeno korištenje značajnih sredstava Europskog poljoprivrednog, garancijskog fonda i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u značajnim iznosima.

alokacija sredstava za izravna plaćanja uz još dodatnih 9,6 milijuna eura za izravna plaćanja za razminirano poljoprivredno zemljište uz primjenu prijelaznog desetgodišnjeg razdoblja za, do postizanja stopostotnog financiranja, izravnih plaćanja iz EU izvora. Također, za mjere ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014. godine imat ćemo na raspolaganju 333 milijuna eura, to je 2. stup za ruralni razvoj. Ovim se prijedlogom zakona uređuje područje potpora u poljoprivreda i ruralnom razvoju od 2013. godine i to u sustavu izravnih plaćanja za poljoprivredna gospodarstva te visini izravnih plaćanja za 2013. godinu., u visini izravnih plaćanja za proizvodnu 2012. godinu koja je usklađena sa iznosima potpora utvrđenim u ugovoru o pristupanju od prve godine ulaska u EU. Zatim mjere ruralnog razvoja od 2013. godine koje obuhvaćaju nacionalne mjere ruralnog razvoja i predpristupni EU pomoć iz IPA programa za programsko razdoblje 2007.-2011. koju koristimo do 2013. Te mjere ruralnog razvoja od 2014. godine sukladno EU propisima za novo programsko razdoblje koje je u izradi, znači programsko razdoblje 2014.-2020. godina. Zatim tu je i državna potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju koja je izvan okvira zajedničke poljoprivredne politike, a koja se dodjeljuje iz državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. I na kraju, ovim zakonom se inspekcijski i upravni nadzor nad provedbom ovoga zakona. Kod ocjene potrebnih financijskih sredstava za provedbu ovoga zakona razlikujemo dva razdoblja na koje se zakon odnosi. Proizvodna 2012. godina koja će biti isplaćivana u 2013. godini u kojoj je isključivo izvor financiranja nacionalni proračun. U odnosu na važeće Zakone o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju sredstva potrebna za provedbu izravnih plaćanja u proizvodnoj 2012. godini uvećana su na maksimalni iznos koji je za Republiku Hrvatsku utvrđen u ugovoru o pristupanju, a koji je za izravno plaćanja iznosi 373 milijuna eura ili 2 727 milijuna kuna. Razlog povećanja je omogućiti maksimalno iskorištenje sredstava predviđenih za plaćanje iz nacionalnih rezervi za osjetljive sektore koje je za Republiku Hrvatsku iznose do 20% ukupne nacionalne omotnice za izravna plaćanja, za nove zemlje članice, nacionalne rezerve iznosile do 3, 3,5% od ukupne nacionalne omotnice za izravna plaćanja. Govorimo zemljama koje su ušle u prošlom krugu. Plaćanje iz nacionalne rezerve u prvoj godini primjene, EU jedinstvenog sustava izravnih plaćanja odnose se na plaćanja za povijesna prava utvrđena u 2012. godini temeljem referentne 2011. godine. Ukoliko se u 2012. godini ne bi omogućilo korištenje nacionalne omotnice u visini utvrđenoj pristupnim pregovorima hrvatski proizvođači u osjetljivim sektorima bi ulaskom u EU trajno ostali zakinuti za povijesno pravo u visini koja im je osigurana u pregovaračkom procesu. S obzirom na stanje u proračunu i utvrđen limit za subvencije u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013.-2015. te s obzirom na povećanje maksimalne godišnje vrijednosti za izravna plaćanja u prijedlogu zakona je predviđeno da se sredstva za prava, za izravna plaćanja ostvarena u proizvodnoj 2012. godini isplaćuju tijekom razdoblja 2012. godina do 2014. godine. U 2014. godini započet će priljev sredstava iz prvoga stupa čime će se smanjiti iznos za izravna plaćanja koja se izdvajaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Da pojasnimo, znači 2014. početkom 2014. godine za proizvodnu 2013. godinu na raspolaganju će nam bit 717 milijuna kuna u prvom stupu za izravna plaćanja, dok 2015. godine za proizvodnu 2014. godinu već možemo računati na 839 milijuna kuna sredstava za izravna plaćanja plus dodatnih 500 milijuna kuna iz drugog stupa koja možemo u postotku od 20% alocirati na sredstva prvog stupa. Znači gotovo 1 340 milijuna kuna će nam bit na raspolaganju EU sredstava za potpore u poljoprivredi. Za proizvodnu 2013. godinu, to je onaj drugi dio na koji se odnosi zakon, predviđene su gornje granice obaveze u iznosu od 373 milijuna eura ili 2 727 milijuna kuna za izravna plaćanja. Nadalje, 167,6 milijuna kuna za izravna plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima, 9,6 milijuna eura ili 72 milijuna kuna za izravna plaćanja za razminirano zemljište, te 287,6 milijuna kuna za nacionalne mjere ruralnog razvoja. U slučaju manje osiguranih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske u prijedlog zakona ugrađene su odredbe o proporcionalnom umanjenju plaćanja čime su zaštićeni interesi državnog proračuna. Usvajanjem ovog prijedloga zakona u Hrvatskom saboru do konca listopada 2012.godine Republika Hrvatska će ozbiljno pokazati svoju spremnost za provedbu EU sustavu izravnih plaćanja pristupni koji će se odnosit na 2013. Godinu. Zašto spominjem 22.listopada započet će nova faza … akreditacijske misije Agencije za plaćanje od strane EU komisije koja će utvrditi spremnost RH da od 2013.godine primjenjuje potpuno usklađen sustav u izvrni plaćanja sa onima koji vrijede u EU. Da bi izvješće … akreditacijske misije bilo pozitivno bitno je da ovaj prijedlog zakona i provedbeni propisi koji proizlaze iz njega do tada budu usvojeni i doneseni kako bi se temeljem njih pravovremeno dovršili svi poslovi vezani za administrativnu uspostavu sustava za provedbu izravnih plaćanja u agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U protivnom siguran sam da ćemo to napraviti ali u protivnom postojala je mogućnost da RH ne samo da u prvoj godini ulaska u EU neće biti u mogućnosti iskoristiti sva sredstva … plaćanja već da će se to negativno odrazi na ocjenu EU komisije u izvješću napretka zbog neispunjavanja svih obaveza iz monitoringa. I treći prijedlog zakona je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi. Predloženi Zakon o poljoprivredi je krovni zakon kojim se utvrđuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, obuhvat i značaj poljoprivredne djelatnosti, oblici djelovanja poljoprivrednog gospodarstva, institucijska potpora poljoprivredi, administrativno praćenje i izvještavanje o poljoprivredi te upravni i inspekcijski nadzor. Najvažnija pitanja koja se uređuju ovim izmjenama i dopunama zakona su sljedeća, usklađivanje definicije poljoprivredne djelatnosti sukladno nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti NKD-u 2007 zatim usklađivanje definicije poljoprivrednog gospodarstva sa nacrtom prijedloga Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, nadalje stvaranje pravne osobe za uspostavu hrvatske agronomske komore kao neovisne strukovne organizacije agronoma, usklađivanja provedbi stručnog nadzora nad integriranom proizvodnjom na način da je poljoprivredno savjetodavna služba nadležna za tu provedbu, nadalje promjena sustava vijeća za istraživanja u poljoprivredi radi ravnomjernije zastupljenosti raznih institucija u poljoprivredi u radu samoga vijeća, mogućnost upisivanja samo jednog poljoprivrednog gospodarstva u okviru istog kućanstva u upisnik poljoprivrednih proizvođača te uspostava upisnika dopusnih djelatnosti na OPG-u. Donošenjem ovog prijedloga Donošenjem ovog prijedloga zakona pozitivno će se utjecati na mogućnosti dodatnih prihoda OPG-a kroz pokretanje dopunskih djelatnosti na samom gospodarstvu. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je usklađen sa promjenama koje su se dogodile u pretpristupnom razdoblju odnosno pravnom stečevinom, a sada već značajne odrednice vezane za EU razlog su za donošenje izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi koji je krovni zakon u području poljoprivrede. Predloženim izmjenama i dopunama zakona također će se pozitivno utjecati na mogućnost usvajanja povećanja dodatnih prihoda OPG-a te na suzbijanje sive ekonomije. Shodno navedenom štovane kolegice i kolege predlažem nakon rasprave da podržimo donošenje ovog paketa zakona. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda prelazimo na raspravu i prvi će u ime kluba zastupnika, imamo tri govornika pa će podijeliti vrijeme prvo je gospodin Damir Mateljan. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. A pošto nas je troje ja ću nastojati biti što kraći. Dakle odmah na početku želim istaći kako će klub SDP-a podržati prijedlog ovog zakona, govorim o Zakonu o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podržat će ga iz razloga ne samo zato što ovaj zakon spada u red onog zakonskog okvira kojeg moramo uskladiti sa zakonodavstvom EU, podržat ćemo ga iz razloga što prihvaćanjem ovog zakona ovog zakona krajnji korisnici dolaze u mogućnost korištenja eu fondova, međutim podržat ćemo ga iz razloga što se ovim prijedlogom zakona unapređuje sustav izravnih plaćanja i to prije svega u segmentu kontrole i transparentnosti dodjele sredstava. Transparentnost i kontrola poticaja kako predviđa ovaj prijedlog zakona osiguravaju se integriranim administrativnim kontrolnim sustavom kojeg čini kompjuterizirana baza podataka koja sadrži podatke o svakom korisniku koji podnosi zahtjev za izravna plaćanje njegovom poljoprivrednom gospodarstvu te postupcima nužnim za pravilnu provedbu izravnih plaćanja koji su pobrojani u članku 6.prijedloga ovoga zakona. Ono što se meni učinilo kao najbolji zamišljeni koncept nadzor jest nadzor na terenu predviđen člankom 12. Prva i najočitija prednost nadzora na terenu jest mogućnost da agencija za plaćanje stekne direktan uvid u stanje određenog poljoprivrednog gospodarstva. Naime prilikom podnošenja zahtjeva za izravnim plaćanjem uvijek su moguće određene manipulacije podacima koje odudaraju o stvarnoga stanja a koja nije moguće identificirati samo temeljem pisanog izvještaja i administrativne kontrole predviđene člankom 11. Nadalje, stavkom 2.članka 12.predviđena je mogućnost da poslove kontrole na terenu obavljaju i druge pravne osobe dakle outsourcing čime se osigurava efektivnije i kvalitetnije bavljenje tog posla jer kada bi agencija sama morala provoditi sav nadzor sa eventualnim povećanjem broja gospodarstava nad kojim se nadzor provodi vremenom bi moglo doći do recimo nekakvih brzopletih pregleda ali na ovaj način kada se angažira određena pravna osoba za provođenje toga nadzora koja je stimulirana naknadom uvjeren sam da se osigurava da će se on provesti kompletnije i kvalitetnije. Svima je poznato da ovaj prijedlog zakona nije početak aktivnog uključivanja RH u procese primjene zajedničke poljoprivredne politike EU u razdoblju od 2007.do 2013. Međutim to je uključivanje do sada išlo od gotovo nikakvog ka sporom. Stoga bi se posebno osvrnuo na neke dijelove prijedloga zakona koje mi se čine da imaju prostora za poboljšanje recimo poput članka 14.koji agenciju za plaćanje stavlja u poziciju prvostupanjskog žalbenog tijela odnosno za primanje i obradu prigovora na odluku o ostvarivanju prava na izravna plaćanja kao i na mjere ruralnog razvoja, a nakon toga korisniku se dostavlja odluka preko sustava agroneta što zapravo prejudicira kompjutorsku pismenost i pripadajuću opremu od strane korisnika. Dakle pošto se ove mjere odnose na ruralna područja za pretpostaviti je da krajnji korisnici na ruralnim područjima ne raspolažu ni … a ni znanjem informatičkim da mogu biti korisnici agroneta. Sukladno potrebi transparentne dodjele poticaja bilo bi dobro da se u članku 16. stavak 2. navede kako će se isplate provoditi na žiroračun korisnika budući da iz ovog stavka to i nije baš vidljivo. Jednako tako poučeni primjerima zemalja sa razvijenom poljoprivredom potrebno je što više precizirati vrijeme isplata kako bi ih korisnici mogli koristiti u svrhu bankarskih garancija, odnosno povrata kredita. Stoga bi bilo dobro odrediti u kojem postotku i do kada će se korisnicima isplatiti sredstva budući je postojeća formulacija pomalo neodređena. Posebno bih istaknuo pitanje poticaja za obrađeno poljoprivredno zemljište jer naime u puno jedinica lokalne samouprave koje nemaju riješene vlasničke knjige, odnosno ovaj katastar takva se zemljišta ne mogu upisati u arcod, a znamo da se ona obrađuju i to je pitanje potrebno što skorije riješiti budući da je ono jedno od glavnih ograničavajućih faktora i dosad bilo u prijavi na sadašnji IPARD program, a nije u moći krajnjih korisnika nego pravosuđa. Sljedeći segment, a sadržan je u prijedlogu ovog zakona, htio bih ga posebno naglasiti je ukupan … ruralnih područja. Naime, temeljem kriterija koji se vežu na gustoću naseljenosti stanovništva, prostor Hrvatske, znači od ukupnog prostora Hrvatske 91,6% je je ruralni prostor. Na tih 91,6% ruralnog prostora živi jedva 47,6% stanovništva s tim da je to podatak iz popisa 1991. godine uvjeren sam nažalost da temeljem ovog novog popisa je taj postotak još i manji. Međutim i sam prostor Europske unije je većinski ruralan prostor. više od 90% teritorija 27 zemalja članica i 56% stanovnika čini ruralni prostor Europske unije i upravo je to razlog jačanja politike ruralnog razvoja unutar same U 50-tak godina provedbe zajedničke poljoprivredne politike razvoj ruralnih prostora tradicionalno se oslanjao na poljoprivrednu proizvodnju kao glavnog nositelja gospodarskog razvoja. nakon suštinskih promjena provedenih 2003., 2004. zajednička poljoprivredna politika se od politike podupiranja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje preusmjerava prema povećanju kvalitete proizvoda, izazovima tržišta, korištenje novih razvojnih mogućnosti i očuvanju okoliša. Taj zaokret slijede i bitne promjene politike ruralnog razvoja koja se u razdoblju od 2007. do 2013. usmjerava na tri glavna cilja, a to su: povećanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva, poboljšanje stanja okoliša i krajolika te poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i podupiranje diversifikacije ruralnog gospodarstva. Sva ta tri cilja su uključena i u Strategiju ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2008. do 2013. Međutim, ukoliko strategiju ne prati kvalitetan akcijski plan, ukoliko ta strategija nema konkretne mjere i prije svega konkretne programe i projekte ta je strategija mrtvo slovo na papiru kao što je nažalost i većina ruralnih prostora u Hrvatskoj mrtva. Stoga je nužno da se Republika Hrvatska pripremi za implementaciju lider programa, točnije mjere 202 koja još uvijek nije akreditirana od strane Europske komisije kao niti mjera 201, odnosno agrookolišne mjere. Nužno je da Republike Hrvatska prihvati i implementira smjernice Europske komisije za provedbu kohezijske politike na podregionalnim razinama koja lokalne akcijske grupe smatra nositeljima ukupnog razvoja lokalnih područja temeljem realizacije njihovih lokalnih strategija razvoja, putem multiizvorskog financiranja, odnosno financiranja realizacije razvojnih projekata i svih strukturnih fondova Nužno je da ovo Ministarstvo poduzme konkretne mjere po pitanju ove izuzetne razvojne mogućnosti koje omogućava nova razina politike od 2014. do 2020. te je izuzetno važno provesti aktivnosti po pitanju koordinacije prepoznatljivosti LAG-ova, dakle lokalnih akcijskih grupa prema drugim nadležnim tijelima i agencijama u Republici Hrvatskoj kao multisektorskih organizacija nositelja razvoja ruralnog područja Republike Hrvatske. Slijedom navedenog ukazujem na činjenicu kako se moramo pripremati i podizati kapacitete kako one nacionalne tako i one lokalne, za procedure EU da bismo što više koristili dodijeljena sredstva, a ne da preklapamo mjere koje se financiraju prema EU procedurama sa mjerama koje se financiraju kreditima za koje se zadužuje Hrvatska država. Novac koji nam je na raspolaganju nećemo iskoristiti na taj način, zadužit ćemo se radi složenosti procedura, radi nepripremljenosti i nemogućnosti krajnjih korisnika i za njihovu provedbu, a što se posebno odnosi na financiranje javne infrastrukture. I na kraju želim još jednom istaknuti kako je ovaj prijedlog zakona dobar, daje kvalitetnu podlogu za primjenu smjernica zajedničke poljoprivredne politike, no da bi ovaj zaista dobar prijedlog zakona bio od konkretne pomoći krajnjim korisnicima potrebno je još pripremiti čitav niz pravilnika za njegovu provedbu, ubrzati sve te postupke, a samo programiranje provesti što transparentnije u cilju kvalitetne implementacije kako bismo bili zemlja koja pridonosi zajedničkim vrijednostima Europske unije te bili primjer zemljama regije koje se pripremaju za članstvo. A ovaj će zakon kad se usvoji zasigurno pokrenuti ukupni razvoj ruralnih područja i unaprijedit će poljoprivrednu proizvodnju, a Hrvatsku učiniti konkurentnijom na europskom tržištu i na svjetskim tržištima. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. U nastavku će u ime kluba SDP-a govoriti gospođa Marija Vukobratović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Zakon o poljoprivredi, ja ću naime o njemu nešto reći kao ključni dokument koji regulira odnose u poljoprivrednoj proizvodnji najvažniji je zakon iz tog područja, ali ima i puno šire značenje iz više razloga. Nabrojit ću samo neke. Proizvodnja dovoljnih količina kvalitetne hrane za potrebe stanovništva mora biti prioritetni zadatak svih odgovornih u državi. U Hrvatskoj još uvijek velik broj ljudi živi od poljoprivrede ili je na neki drugi način vezano za selo, pa je sudbina tih ljudi naša odgovornost. Ruralne sredine odumiru i nestaju, a s njima nestaju i običaji i navike koje sačinjavaju bitan dio etničkog identiteta kraja. Zbog toga treba poduzeti sve što je u našoj moći ne bismo li sačuvali vrijednost ruralnih sredina. četvrto, a ne manje važno očuvanje prirode i okoliša, te svih prirodnih resursa je najvažnija zadaća ove generacije jer time kreiramo budućnost narednih generacija. Zakon o poljoprivredi regulira upravo ova najvažnija pitanja. Dakle, uređuje ciljeve i mjere poljoprivredne politike, definira poljoprivrednu djelatnost kao i oblike djelovanja gospodarstva, ali i administrativno praćenje, te upravni i inspekcijski nadzor. S druge strane, poljoprivredna proizvodnja je veoma dinamična i živa, a da bi bila konkurentna i siguran izvor prihoda zakoni koji ju definiraju i prate moraju biti usklađeni sa tim promjenama. To je osobito važno u gospodarski i agro klimatski teškim i nesigurnim vremenima. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi uređuje i jasno definira neka stručna i neka administrativna pitanja. Jedno od stručnih pitanja je provedba stručnog nadzora nad integriranom proizvodnjom i označavanje proizvoda iz integrirane proizvodnje. Po mišljenju velikog broja znanstvenika i stručnjaka agronomske struke integrirana proizvodnja je naša budućnost. Ona je održiva i podrazumijeva smanjen utrošak energije uz uravnoteženu primjenu agro tehničkih mjera i minimalnu upotrebu agro kemikalija, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja, te očuvanje prirode i okoliša. Postupno bi trebalo zamijeniti konvencionalnu proizvodnju, a uvijek će biti značajnija od ekološke. Iz vlastitog iskustva mogu reći provodeći mnogobrojne pokuse iz područja …/Govornica se ne razumije./… da se ekonomski najbolji rezultati, znači najveća zarada dobiju uzgojem bilja ovim sustavom proizvodnje, a proizvodi pritom kakvoćom ne zaostaju puno za onima iz ekološke proizvodnje. Međutim, da bi se dobio proizvod iz integrirane proizvodnje koji se po prijedlogu ovog zakona moći biti označen potrebnim znakom i riječima i u konačnici se skuplje prodati morate o poljoprivrednoj proizvodnji toj integriranoj jako puno znati ili imati na raspolaganju stalnu stručnu pomoć. U ovaj se sustav proizvodnje ulaže znanje umjesto materijalnih sredstava. Također, nad takvom proizvodnjom treba voditi stalan stručni nadzor. Prijedlog ovog zakona jasno definira tko je ovlašten i tko je odgovoran za provođenje stručnog nadzora nad njom. Drugo pitanje je ovlašćivanje agronoma za obavljanje poslova privatne savjetodavne službe. Uloga savjetodavnih služi u Europi je velika. Prvenstveno je zbog potrebe kontinuiranog praćenja aktualnih trendova i tehnoloških promjena, novih saznanja i njihove primjene kako u konvencionalnoj integriranoj, a još više u ekološkoj proizvodnji. Uloga savjetodavnih službi u Hrvatskoj ima još veći značaj prije svega zbog niske obrazovne strukture poljoprivrednika. Trenutna je situacija da se u populaciji koja se bavi poljoprivredom svega jedan i pol posto visoko obrazovanih ljudi, a većina nema ni završenu srednju školu ili bar ne odgovarajućeg profila. Proći će dugi niz godina dok postignemo standarde poljoprivrednih velesila kojima težimo Nizozemske ili Izraela u kojima se poljoprivrednom proizvodnjom ne mogu baviti ljudi bez završene srednje poljoprivredne škole, a vrlo često su i visoko obrazovani. U poljoprivrednoj savjetodavnoj službi trenutno radi oko 260 djelatnika. Taj broj je svakako premali. Neki procjenjuje da je to dvostruko manje od stvarno potrebnog broja s obzirom na potrebe za njihovom stručnošću i iskustvom i s obzirom na zadaće koje imaju i koje će imati. Iz istog razloga trebamo poticati osnivanje privatnih savjetodavnih službi. Stari zakon također predviđa njihovo postojanje, međutim novina u ovom je da se njime određuje potreba za valoriziranjem stručnog znanja neophodnog za obavljanje tog posla i određuje institucije koje će tu valorizaciju provoditi. Sustav vijeća za istraživanje u poljoprivredi. U poljoprivredi kao uostalom i svim drugim granama gospodarstva iz tržišne nekonkurentnosti zaostajanja mogu nas izvući samo nova saznanja i nove tehnologije. Zato naš cilj mora biti posvećivanje veće pozornosti istraživanjima koja će imati brzu i učinkovitu primjenu u praksi. Ministarstvo poljoprivrede treba biti aktivni sudionik u tim stremljenjima i ono zaista već duži niz godina putem Vijeća za istraživanje u poljoprivredi tako i djeluje. Ti natječaji iznjedrili su niz dobrih projekata a uključivanjem predstavnika i ostalih relevantnih ustanova iz područja poljoprivrede u rad vijeća vjerujem da će projekti biti još kvalitetniji i primjenjiviji u izravnoj proizvodnji. Zakon uređuje neka administrativna pitanja, na primjer razna usklađivanja kako s nacionalnom klasifikacijskom djelatnosti tako i Zakonom o općem upravnom postupku, ali uređuje i potrebu za vođenje upisnika dopunskih djelatnosti koji je preduvjet za pokretanje takvih djelatnosti na OPG-ima, što lakša i brža ali legalna preorijentacija ili pokretanje neke nove dopunske djelatnosti može biti od velike važnosti u agro klimatski nepovoljnim ili gospodarski kriznim godinama. Kod svih pozitivnih učinaka koje će novi zakon imati ili bi mogao imati na poljoprivrednu proizvodnju klub SDP-a će podržati njegovo donošenje. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a kao treći govornik ne? Odustajete, pa ćete pojedinačno. Hvala lijepo. Imamo dvije replike na ova izlaganja. Prva je ona uvaženog zastupnika Petra Čobankovića. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ja ne u lošoj namjeri ni u lošoj želji, ali ipak sam prisiljen replicirati gospodinu Mateljanu na njegovu konstataciju da je proces pridruživanja išao sporo do gotovo nikako. To na neki način vrijeđa sve one koji su sudjelovali u ovom procesu. Ovo je bio jedan od najzahtjevnijih procesa u sklopu ukupnih pregovora. Poljoprivreda je nešto što je bilo najizloženije u ovim pregovorima od zajedničke poljoprivredne politike i ostalih poglavlja za koje je bila nadležna i u konačnici završeni pregovori su ako se ne varam 19.04. u Poglavlju 11., 19.04.2011. godine što znači da je proces završen. Naravno pregovori su završeni i ostale su određene obveze. I ova dva zakona o kojima mi danas raspravljamo su također dio obveza i one se nalaze u sklopu tablica monitoringa za RH za ovo poglavlje. Evo, toliko.

kazati činjenice, a to je recimo da ministarstvo nije uspjelo složiti kvalitetan pravilnik kojeg bi Europska komisija prihvatila u tri navrata. Znači, to je konkretan problem koji nama koji radimo u lagovima koji smo tamo angažirani predstavlja veliki problem. Znači, mjera 201., mjera 202. koje nisu kreditirane i koje se ne mogu raspisati. Znači, to je isto činjenica. Hvala.

Hrvatskom saboru. Naime, ona je govorila o poljoprivredno-savjetodavnoj službi a vi znate dobro da je u prošlom sazivu Sabora saborska većina, tada dakle pozicija, izglasala da se poljoprivredno-savjetodavna služba uključi, dakle kompletno postane dio Poljoprivredne komore jel' uz ono sve ostalo, Zavod za tlo i sve drugo. No, u vašoj raspravi zapravo nisam nisam zapazio svu onu problematiku niti išta konkretno za rješavanje te problematike pa ni ovim novim zakonskim prijedlogom. Prilično dakle uopćeno i da ne kažem u jednom trijumfalističkom tonu bez zapravo prave i realne podloge, bez sagledavanja stanja danas u poljoprivredi, bez sagledavanja stanja odnosa kod ulaska Hrvatske u EU i stanja u našoj poljoprivredi koja je iz godine u godinu imamo stalno povećanje uvoza i stalni pad proizvodnje. Evo recimo proizvodnja mlijeka, zatim proizvodnja tovljenika svinja, zatim ma na svim poljima. Imamo niz farmi koje se zatvaraju. Ja bih volio čuti i od vas kao onih koji su trenutno vladajući jel' kako će dakle i u ovom govoru i u ovim zakonima to biti, dakle konkretne mjere kojima će to biti riješeno. A to da se seljak educira da poboljša svoja saznanja itd. to nam neće puno pomoći u savladavanju problema u poljoprivredi. Hvala lijepo.

imala namjeru secirati ili prikazati ovaj zakon o kojem sam pričala. Dakle, vi meni predbacujete da nisam govorila i davala rješenja kako i na koji način se izvući iz ove krize. Dakle, ja ne govorim o Strategiji poljoprivredne proizvodnje nego govorim o nekoliko članaka prijedloga zakona koji se mijenja u odnosu na onaj stari. S druge strane naša, slažem se s vama da je naša poljoprivredna proizvodnja u katastrofalnom stanju. Da stvarno uvozimo sve što se uvoziti valjda može i da. Ja sam zapravo kad sam govorila o proračunu govorila upravo na tu temu. Ali pa ne možete sad okriviti mene jel', a ja ovo osjećam kao napad na mene kao osobu, što nismo sada u ovih nekoliko mjeseci Hrvatsku izvukli iz takve krize jel'. Ona je godinama nastajala i nažalost trebat će godine da se to promjeni. Znate i sami da poljoprivredna proizvodnja ne može jedna vegetacijska godina dati poboljšanja i dati rješenja nego će proći godine i godine dok mi opet tu poljoprivredu dovedemo u fazu da se možemo njome ponositi. Hvala lijepo. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HNS-a će govoriti Vladimir Bilek uvaženi zastupnik i uvaženi zastupnik Ivica Mandić. Prvo onda uvaženi zastupnik Ivica Mandić. a budući da je matični odbor jednoglasno prihvatio predložene zakone ja ću ovdje nastojati biti nešto kraći. možemo raspravljati u današnjem danu u Hrvatskom saboru o dvije vrlo važne stvari. O elektroenergetskoj stabilnosti, neovisnosti i o poljoprivredi. Po meni i jedno i drugo su od vitalne važnosti za RH i bitno je na pravi način sa pravim mjerama urediti da i u energetici i u poljoprivrednim proizvodima ne moramo ovisiti o uvozu. Mogu samo konstatirati da RH trenutačno uvozi negdje preko 45% poljoprivrednih proizvoda što mi kao poljoprivredna zemlja koja ima mogućnost različitih poljoprivrednih proizvodnji od Panonske Hrvatske, Brdske Hrvatske do Mediteranske Hrvatske i da može imati paletu raznih proizvoda da ne bi trebali biti toliko vezani za uvoz. Također izražavam zadovoljstvo da kao član Odbora za poljoprivredu, da su na našem matičnom odboru bili nazočni i predstavnici poljoprivredne komore u donošenju prijedloga određene regulative po pitanju ova tri predložena zakona kao i Hrvatski poljoprivredni zadružni savez. Mogu reć da smo u odboru radili vrlo kvalitetno i da smo doprinijeli da ovi predloženi zakoni imaju pravu funkcionalnu i vrijednost, a i primjenu. Ne mislim da će sa ova 3 zakona biti riješeno stanje u poljoprivrednoj proizvodnji i da će stanje u poljoprivredi biti od danas puno bolje, ali sigurno sam uvjeren da će se znati puno više rada i puno više sigurnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Iskoristio bi ovu priliku da naglasim koliko je važno i tržište poljoprivrednih proizvoda i koliko su važni poljoprivredni proizvodi. bili smo svjedoci prije nekoliko dana po pitanju posla koje je obavila inspekcija Republike Hrvatske na graničnom prijelazu prema jednoj od susjednih država država s kojima graničimo, gdje su bili poljoprivredni proizvodi namijenjeni za hrvatsko tržište. I vidjeli ste na koji buran i senzibilan način je reagirala hrvatska javnost. Ja ovdje kažem sa potpunom, potpunim pravom i samo nisam zadovoljan zašto se kriju uvoznici ili osobe koje su u prometu sa takvim nekvalitetnim proizvodima koji su trebali biti na našem tržištu. Ovdje je također bitno da ova 3 zakona su vezana za poglavlje 23, to je pravosuđe, temeljna prava, znači u jednom od najteže ispregovaranih nakon poljoprivrede, poglavlja koja smo ispregovarali sa EU. I ovi I ovi zakoni će sigurno doprinijeti da ona izvješća u monitoringo od EU sigurno budu prihvaćena. Prijedlogom zakona stvara se poveznica za propisom koji je dio pravne stečevine EU, ovim se zakonskim prijedlozima usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU. Ovim se zakonima propisuju načini i mjere uređenja tržišta u pojedinim sektorima poljoprivrednih proizvoda, uvjeti za aktiviranje pojedinih mjera uređenja tržišta, korisnici u provedbi mjera, njihova kontrola, te upravni i inspekcijski nadzor. Ovaj zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa aktima EU, Uredba Vijeća Europske i zakonom koji je vezan za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda NN 149/09. godine. Zakonom o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda propisane su mjere uređenja unutrašnjeg tržišta u sektorima poljoprivrednih proizvoda, sad da ja ne nabrajam paletu poljoprivrednih proizvoda od riže do duhana, i krumpira. Mogu samo reći da sa ovim predviđenim zakonom o tržištu poljoprivrednih proizvoda u članku 2. se definira: "Da je Ministarstvo poljoprivrede nadležno za uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda, a sad još tu pojavljuju i određene institucije sustava koje su bitne za praćenje agencija za plaćanje, evidencija korisnika tržišta, cjenovni informacijskih centar, korisnici mjera za unaprjeđenje tržišta, tržišna godina itd. Ono što je bitno u ovom predloženom zakonu, da u tržišnim intervencijama po dosadašnjim Zakonima o tržištu poljoprivrednih proizvoda nije bilo moguće da ministarstvo intervenira u pojedinim sektorima po pitanju mliječne proizvodnje, sa ovim zakonima se regulira da se i može na ovakav način i intervenirati. Također, ovdje se i govori i o pravilima za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište, trgovina sa drugim zemljama, uvozne i izvozne dozvole, posebne mjere koje su vezane za mlijeko, mliječne proizvode, šećer, vino i hmelj. Također, u članku 13.b imamo i određene, da kažem represivne mjere koje su od strane EU ukoliko proizvođač u Republici Hrvatskoj proizvedu veće količine mlijeka od dogovorenih kvota. tako je ukoliko se probije za 100kg mlijeka kazne su 27,83 eura, koje se uplaćuju u državni proračun. su, ovdje je bitno da standardi proizvodnje poljoprivrednih proizvoda uredbom Vijeća Europske zajednice 12/34 detaljno se uređuje i razrađuje mjera uređenja tržišta. Hrvatska sa ovim ovakvim zakonima u potpunosti ispunjavaju mjere EU o zajedničkoj politici. Također, sa ovim predviđenim zakonom na jedan primjeren i vidljiv način uređuje se i inspekcijski nadzor, pravila za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište. u ovim, u ovim zakonom je i predviđeno da se sa zalihama poljoprivrednih proizvoda ne može koristiti u špekulativne svrhe. Tako onim danom ulaska Hrvatske u EU sa 01.07. točno će se znati koje zalihe su dovoljne za potrebe tržišta, a one ukoliko se ustanovi da su špekulativne taj puta Republika Hrvatska bi isto snašala određene financijske sankcije. U Zakonu o poljoprivredi ovdje se jasno govori o definicije poljoprivredne proizvodnje, o ovlaštenju recimo to su novine da se umjesto nacionalnog vijeća ovdje prvi puta spominje u Ministarstvu poljoprivrede Hrvatska agronomska komora koja je neovisno stručno tijelo i koja će imati mogućnosti i edukacije i osposobljavanja agronoma po pitanju samostalne savjetodavne službe koja bi bila mimo savjetodavne službe koja je na razini hrvatske provedbe, stručnog nadzora, integrirane proizvodnje također vrlo važno je Vijeće za istraživanje u poljoprivredi koje ima zadatak oplemeniti i sa pravim projektima poboljšati i poljoprivrednu proizvodnju. Također ovim zakonom o poljoprivredi se i definira točno OPG i novina je da u istom domaćinstvu ne mogu biti domaćinstvu ne mogu biti dva OPG-a. to smatramo da je dobra novina ali zato se može registrirati obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo i druge pravne osobe. Rekao bih za kraj da je ovo dobar prvi korak u sređivanju stanja u poljoprivrednoj proizvodnji, Hvala vam. sa stručnim OPG-a mi možemo stvarati konkurentu kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a u nastavku će govoriti uvaženi zastupnik Vladimir Bilek. **Bilek, Vladimir (HNS)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, dragi kolege saborski zastupnici. Ja ću ovdje nešto reći oko Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju a ono što je bitno su smjernice da ovim zakonskim prijedlogom usklađujemo zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU što potvrđuje i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe koja su u prilogu samih materijala. Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak za dodjelu izravnih plaćanja u poljoprivrednim gospodarstvima te njihova visina od 2013.godine Visina izravnih plaćanja za proizvodnu 2012.godinu radi usklađivanjima s iznosima potpore utvrđenim u pregovorima mjere ruralnog razvoja od 2013.godine koja obuhvaćaju nacionalne mjere ruralnog razvoja i pretpristupnu EU pomoć poljoprivredi i ruralnom razvoju što će se primjenjivati do konca 2013.godine te mjere ruralnog razvoja do 2014.godine u skladu sa EU propisima za novo programsko razdoblje od 2014.do 2020. Državna potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju odnosno pravila za dodjelu potpore izvan okvira zajedničke poljoprivredne politike a koja se dodjeljuje iz državnog proračuna RH ili iz lokalnih proračuna jedinica lokalne samouprave i jedinica regionalne samouprave te inspekcijski i upravni nadzor nad provedbom zakona. Donošenjem ovog zakona u RH omogućit će se korištenje Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda i Europskog fonda za ruralni razvoj i primjena sustava izravnih plaćanja u poljoprivredi u skladu sa europskom legislativom. Predloženim odredbama propisuje se definicije u smislu ovog zakona, usklađuju se definicije korisnika izravnih plaćanja i poljoprivrednog gospodarstva s definicijama EU, propisuje se koje uvjete višestruke sukladnosti trebaju ispunjavati korisnici izravnih plaćanja, a uvjete, rokove i način umanjenja prava za neizvršavanje obveze propisat će sam ministar pravilnikom. Uređeno je da se svi korisnici koji ostvaruju pravo na izravna plaćanja mogu uključiti u sustav savjetovanja poljoprivrednika u pogledu ispunjavanja uvjeta višestruke sukladnosti, propisuju se sastavni dijelovi integriranog sustava za administraciju izravnih plaćanja, propisuju se slučajevi više sile ili iznimne okolnosti koje se uzimaju u obzir pri obradi zahtjeva za izravna plaćanja, propisuje se provođenje administrativne kontrole i kontrole na terenu, određuju se umanjenja i isključenja od isplate sredstava izravnih plaćanja. Nadalje se uređuje način obračun prava na isplatu izravnih plaćanja po korisniku u jednoj proizvodnoj godini te se navodi i sami redoslijed prilagodbi tog iznosa. Njime su propisani uvjeti, način, rokovi isplate izravnih plaćanja korisniku za svaku odnosno za jednu proizvodnu godinu, određuju se minimalni zahtjevi za primanje izravnih plaćanja koje su iskazane u veličini prihvatljive površine i visini zatraženih izravnih plaćanja. Uređena je primjena izravnih plaćanja te omotnice za zajedničku poljoprivrednu politiku izravna plaćanja i omotnice za plaćanje u iznimno osjetljivim sektorima. Omotnice prije svega predstavljaju gornju granicu za stvaranje obveza državnog proračuna RH tijekom jedne proizvodne godine za tu vrstu izravnih plaćanja. Sredstva za omotnicu za zajedničku poljoprivrednu politiku izravna plaćanja se od 2013.godine se osiguravaju u državnom proračunu RH i proračunu EU dok se sredstva za financiranje izravnih plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima osiguravaju isključivo u državnom proračunu RH. Isto tako Isto tako propisuje se da se isplate izravnih plaćanja korisnicima proporcionalno smanjuju s obzirom na raspoloživa sredstva u Državnom proračunu RH. Uređuje Uređuje se dodjela prava na plaćanja iz nacionalne rezerve koja je dio omotnice za zajedničku poljoprivrednu politiku i izravna plaćanja i to do 20% za korisnije koji se nalaze u posebnom položaju radi prijelaza na jedinstveno plaćanje. Tu prije svega su korisnici u sektoru mlijeka, tova goveda, ovaca i koza, te duhana te nove korisnike koji su započeli obavljati poljoprivrednu aktivnost, korisnicima koji se nalaze u posebnoj situaciji, to znači za korisnike koji su u 2012. godini okončali investicije u sektoru mlijeka, tova goveda, ovaca i koza ili onima koji se nalaze u područjima u kojima se provode programi restrukturiranja ili razvojni programi. Propisana je dodjela prava iz nacionalne rezerve za razminirano zemljište kao specifična vrsta prava na plaćanja koja su omogućena Republici Hrvatskoj temeljem rezultata pregovora u poglavlju 11.-Poljoprivreda i ruralni razvoj. Propisan je način i uvjeti za dodjelu proizvodno vezanih plaćanja koja obuhvaćaju godišnje premije za krave dojilje i premije za koze Uređuju se mjere ruralnog razvoja u 2013. godini, način njihove provedbe i financiranje. One obuhvaćaju mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja, potporu za osiguranje od mogućih šteta u poljoprivredi, potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Ovdje bih htio podsjetiti samo da u Hrvatskoj jedina izvorna i zaštićena pasmina koja jedno vrijeme nije dobivala nikakvu potporu uzgoja … ali to smo na neki način djelomično ispravili u nacionalom pčelarskom programu pa ćemo vidjeti nadalje pod koje segmente ćemo to stavljati. Uspostavlja se administrativna infrastruktura potrebna za provedbu mjera ruralnog razvoja koja će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fondova za ruralni razvoj u razdoblju od 2014. godine. Definiraju se plaćanja u okviru državne potpore koja se plaća isključivo iz državnog proračuna Republike Hrvatske i koje se kategoriziraju u skupinu postojeće državne potpore i nove državne potpore. Republika Hrvatska sukladno Ugovoru o pristupanju ima mogućnost u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja zadržati plaćanje postojeće državne potpore ukoliko ih prijavi Europskoj komisiji u razdoblju od 4 mjeseca od dana pristupanja. I ono što je uređeno, uređeno je upravni inspekcijski nadzor nad provedbom zakona te prava, dužnosti i ovlasti poljoprivrednog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora. Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji utvrđena je godišnja lokacija za izravna plaćanja u 100%-tnom iznosu i to iznos od 373 milijuna eura što iz državnog proračuna za 2013. godinu iznosi ugrubo 2,5 milijarde kuna jer će se razlika do 373 milijuna eura koja je ovdje nastala biti u cijelosti isplaćena već iz proračuna za 2012. godinu kroz potpore za mlijeko proizvedene u prvih 5 mjeseci 2012.godine. Ovdje isto moramo pohvaliti ministarstvo da iako je definirano zakonom da se potpore isplaćuju od 1. prosinca do 31. lipnja iduće godine, da je ministarstvo iskoristilo mogućnost članka 16. stavka 3. koji kaže da se iznimno isplate mogu vršiti prije roka iz stavka 2. ovog članka i to po odobrenju Europske komisije pa se omogućilo da se može obročno plaćati mlijeko iz 2012. godine direktno u 2012. godini, a ne čekati 2013. godinu jer znamo u kakvom nam je trenutno problemu mljekarski sektor, ne samo mljekarski ali prije svega mljekarski, stočarstvo i ako se ne poduzmu određene mjere koje vjerujem da će još ministarstvo do kraja godine napraviti sve što je u njihovim mogućnostima imat ćemo velikih problema sa našim stočnim fondom. Krajnji rok za donošenje legislativnog okvira za izravna plaćanja kojeg je potvrdila Europska komisija kao prihvatljiv je listopad ove 2012. godine. zato je opravdano što ovaj zakon ide po hitnom postupku, ja se nadam da će predlagatelji zakona usvojiti amandmane o kojima smo razgovarali na Odboru za poljoprivredu i moram reći da iz svih ovih navedenih razloga da će klub HNS-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prva je replika poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Mandić, da točno je da u ove da kažem pomalo kasne sate i u vrijeme zamora našeg materijala, a i s obzirom na to da uglavnom nema TV prijenosa o ovako važnoj tematici kao što je ova poljoprivredna je pomalo žalosno da nisu uključeni ili barem da slušaju građani Republike Hrvatske o čemu se ovdje radi. Zašto to kažem? Vi znate, kako ste sami spomenuli, da je na granici sa BiH zaustavljena određena količina mesa, mesa, mlijeka i ostalih proizvoda koji su išli u uvoz u Republiku Hrvatsku, nisu objavljena niti imena uvoznika, a niti imena proizvođača. No kad se radi o Klarumu iz Nove Gradiške odmah se poletjelo da se objave sve one trgovačke kuće koje posluju sa Klarumom iz Nove Gradiške kako bi eto Klarum propao u Novoj Gradišci jer sad je jasno da ne kažem osramoćen i prokazan kao proizvođač koji je nesolidan i koji truje građane Republike Hrvatske. Automatski se zaboravilo na sve ono meso, piletinu, mlijeko iz BiH. Nadalje, čudno da se ne žuri ovoj Vladi kao ni onoj bivšoj sa Pravilnikom o kvaliteti mesa prema standardima Europske unije. Vi znate da je tamo rok trajanja, valjanosti mesa 6 mjeseci, svježeg mesa. Kod nas je to i dalje godinu dana, a eto još malo pa ćemo ući u Europsku uniju kažu. Pa zbog toga oni uvoznici koji uvezu 2 milijarde dolara hrane i to se ne spušta, to ostaje trajno 2 milijarde i povećava se taj uvoz hrane, dakle i dalje mogu pojeftino uvoziti pa i robu iz Europske unije kojoj je istekao rok, npr. iz Bugarske, Rumunjske i još nekih zemalja i da mi to ovdje u Hrvatskoj konzumiramo. Za Europsku uniju nije dobro, za građane Europske unije, za Hrvatsku je dobro. Vrlo zanimljivo. O tome koga se ovim poljoprivrednim zakonima, tako da kažem sad u množini štiti, kome se pogoduje, što je sa poljoprivrednim zemljištem koje će ići u zakup na 50 godina će možda jednom drugom replikom jer mi ističe vrijeme ali zna se kome se pogoduje. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite.

mi kao zastupnici na to ne možemo utjecati. O tome da li ova tema zanima javnost po meni mislim da bi trebalo da je zanima i da je to jedna vrlo važna proizvodnja u Republici Hrvatskoj i da ona sigurno pobudila bi interes. Što se tiče posla koji je obavila inspekcija Ministarstva poljoprivrede smatram da je ona odradila dobro svoj posao i da je bila dobra u službi građana i da je uočila i i zaustavila pošiljke koje nisu bile ispravne za plasman na hrvatsko tržište. Ono čime nisam zadovoljan da nemamo iste kriterije. Po meni zaslužuje da bude objavljen i Klarum i svi ti uvoznici proizvođači i svakako u sazivu ovoga Hrvatskog sabora ćemo donijeti sigurno takve zakone da će se točno znati certifikat svakog proizvoda od kuda je i to mislim da će sigurno biti u korist poljoprivrednih proizvođača i da se neće moći događati da je hrvatsko tržište mjesto gdje se mogu plasirati određeni proizvodi kojima je isteklo i vrijeme trajanja i svega. proizvodi na sreću još uvijek su upotrebljivi, ali po svim kriterijima Europske unije da oni nisu više za upotrebu. Oni su valjani, ali nisu više za upotrebu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, uvaženi kolega Mandiću evo dozvolite mi ja ću uputiti jednu repliku vam. Nema više instituta ispravaka netočnog navoda pa ću onda kroz formu replike to kazati. Vi ste u svom izlaganju rekli, u jednom kontekstu ste rekli da ministarstvo prije nije moglo intervenirati po pitanju mliječnih proizvoda. To nije točno, jer je činjenica da je ministarstvo kroz protekle periode značajno interveniralo u mliječnom sektoru. primjer ću navesti da je od 2009. godine negdje od šestog mjeseca ministarstvo štitilo određene i ocjene mlijeka. Isto tako, ono ga je štitilo sve do 10 mjeseca 2011. godine kada je u cijeloj 2011. godini to štićenje cijene mlijeka bilo 42 lipe i što držim da bi bilo jako dobro da se nastavilo i u 2012. godini jer bi na neki način sigurno situacija bila značajno bolja u sektoru mljekarstva i ne bi nam se desilo ovo što se dešava u 2012. godini kada dolazi do značajnog smanjenja broja proizvođača mlijeka i kada nam opada proizvodnja mlijeka. Mi nismo mogli uvaženi kolega, mi nismo imali instrumentarija da štitimo i da tu zaštitu radimo po principima Europske unije. Ali do ulaska u Europsku uniju mi nismo ni dužni provoditi mjere Europske unije i možemo provoditi i određene nacionalne mjere. Ovaj zakon je uskladba sa Europskom unijom. zakonodavne uskladbe i mi smo sada u tom segmentu u potpunosti usklađeni sa mjerama Europske unije i ulaskom u Europsku uniju ćemo moći provoditi iste mjere koje provode i ostale članice Europske unije i to je značaj rekao bih od donošenja ovoga Zakona. Hvala i vama. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. Izvolite. posebnim potporama prema mlijeku i mliječnim proizvodima u svakom slučaju sam mislio da se mliječnoj proizvodnji treba na nekakve načine pomoći. Toga je svjesno i ministarstvo i sa posebnim potporama i sa potporama u proizvodnji i stimuliranju mliječne proizvodnje jer smatram da je proizvodnja mlijeka vrlo važna i dio je stabilnosti kako ponude tako i kvalitete u plasmanu i prodaji mlijeka. Hvala lijepa. Klub Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Petar Čobanković. Izvolite poštovani Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo dozvolite mi da u ovo već poodmaklo vrijeme kažem par rečenica vezano na ove tri točke. Prije svega želim naglasiti da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati izmjene i dopune Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda i da će podržati Zakon o Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Dozvolite mi ne želeći ponavljati što je rekao gospodin ministar u obrazlaganju zakon. Ja mu se na neki način mogu zahvaliti na onome što je rekao, jer iz onoga svega što je rekao proizilazi da je ovo dobro ispregovarani dio našeg pregovora, da je poglavlje XI. Dobro ispregovarano, da smo uspjeli osigurati rekao bih dobar okvir za hrvatsku poljoprivredu a to je da smo u prvom stupu uspjeli osigurati tih 373 milijuna eura, da se u drugom stupu osiguralo 333 milijuna, za razminirano zemljište 9,6 i neću sad dalje nabrajati ono što nije tema ovih točaka, a to je vezano za ribarstvo i ostalo. Ali to je pokazatelj dobrih završetka pregovora. Nije to bio lagan ni jednostavan zadatak, trebalo je izvršiti zakonodavno usklađivanje pošto postoji zajednička poljoprivredne politika znači da u EU je jedinstvena zajednička poljoprivredna politika i da je kompletno zakonodavstvo koje se odnosi na poljoprivredu, sigurnost hrane, veterinarsku fitosanitarnu zaštitu kao i jedinstvena ribarstvena politika je nešto što je dio acquisa i mi smo praktično bili izloženi sa gotovo 50% acquisa je bilo na Ministarstvu poljoprivrede. Taj posao je dobro završen što pokazuje i završetak pregovora, ali isto tako i otklanjanje onih kako formalnih tako i neformalnih mjerila. Jedno od značajnih neformalnih mjerila ja bih rekao da je možda bilo čak i teže nego formalna mjerila je bilo i pitanje reforme potpora u RH. Vrlo težak zadatak sa jednog sustava vezanih potpora prijeći na sustav nevezanih potpora. I naravno da se to radilo, ja bih rekao, po etapama. Prva etapa je bila 2009. godine kada se najveći dio vezanih plaćanja pretvorio u nevezane, a ostali su samo oni osjetljivi sektori. I konačno reforma, možemo kazati da je završetak reforme Zakonom u 2010. godini. Vrlo složena situacija, ja bih rekao da i unutar tadašnje koalicije i tadašnje Vlade Vlade postojalo je i dio različitih razmišljanja, ali evo ja kao resorni ministar tada sam čvrsto stajao na stajalištu da je to nešto što je dobro za RH i da će rezultat toga biti dobar završetak pregovora. I tu sam po cijenu odlaska bio spreman braniti taj zakon i hvala Bogu mi smo ga donijeli i on je rezultirao svime ovim u konačnici što smo i ovdje dobili. Također bih još ovdje želio kazati da se RH odredila za razliku od većine novih članica pridružnica za tzv. SPS regionalni model sa dijelom vezanih plaćanja, znači to je regionalni model sa vezanim plaćanjima za krave dojilje i ovce i koze i mogućnošću i sa nacionalnom sa nacionalnom rezervom dodjele prava za plaćanje za osjetljive sektore a mi smo tu identificirali da je to mlijeko, tov goveda, ovca i koza i duhan. Na taj način smo uspjeli, samo kao primjer ću navesti, za mlijeko osigurati potporu kroz nacionalnu rezervu od cca 50 lipa ili 7 eurocenti što je iskreno govoreći više nego duplo veće što imaju ostali proizvođači mlijeka u EU. Ali isto tako to je i dio povijesnih prava jer znate i kada se pregovara isto itekakav značajan utjecaj ima dosadašnji nivo potpora koji je određena država ostvarila i princip je da se ne ide ispod nivoa ostvarenih potpora. I evo zahvaljujući tome mi smo uspjeli završiti pregovore. Danas rekao bih raspravljamo o dva zakona kojim završavamo dio zakonodavne zakonodavne uskladbe sa EU. Želim naglasiti da su oni bitni jer se nalaze i u ljestvici monitoringa za zakonodavnu uskladbu za Poglavlje 11. I evo, ja želim samo dati par rekao bih dobronamjernih sugestija. Rekao sam da će klub zastupnika prihvatiti i glasovati za ove zakone, ali kad govorimo o Zakonu o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju ono na što bih ja ovdje želio upozoriti je pitanje uvrštavanja 2012. godine. Držim da ovo treba dobro iskomunicirati sa Europskom komisijom. Na Odboru za poljoprivredu od pomoćnice ministra smo dobili uvjeravanja da je ovo ispregovarano, ali iz svih nekih naznaka postoji da nije u potpunosti ispregovarano. Jer je i sama činjenica da se ovdje govori kako važeći zakon uređuje izravna plaćanja zaključno sa 2012. godinom potrebno je donijeti novi zakon kojim će se urediti izravna plaćanja od 2013. godine. toga ide moja sugestija da se to još jednom provjeri sa komisijom i da se iz zakona isključe sve ono gdje se npr. u članku 1. govori 1. govori pod b) visina izravnih plaćanja za proizvodnu 2012. godinu. Također isto tako i u nekim sljedećim člancima, u članku 68. gdje pod stavkom 7. kaže: "Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu ostaje na snazi dok se ne dovrše postupci započeti po njegovim odredbama." A on mora ostati u potpunosti na snazi jer nije logično da nešto za što su se zahtjevi za potpore podnijeli do polovice 5. 5. mjeseca i što je već završeno da se sada pravilnikom mijenja. Ali, to samo govorim iz razloga da ne bi došlo i do određenih jer ovaj dio za proizvodnu 2011. godinu je završena priča koja je ispregovarana sa Europskom komisijom. Također, osim toga ja bih želio postaviti i upit, a i primjedbu, držim da nije dobro što je iz ovoga Zakona o potpori potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju izbačen članak koji govori o nemogućnosti ovrhe nad sredstvima potpora. To je u prošlom zakonu bilo jer potpora u poljoprivredi je nešto što je regulirano i što se daje i zna se iz kojih razloga. I zato stojimo na stajalištu da nije dobro da je ovaj članak izbačen i ovrha se može raditi na ostalim primanjima kako OPG-a tako isto i bilo poljoprivrednog obrta ili poljoprivrednog poduzeća ali da se ne radi nad sredstvima od poticaja. I dozvolite mi da postavim i par rekao bih upita. Do mene dolaze informacije od pojedinih poljoprivrednika koji mi govore da još nisu dobili poticaje za proizvodnu 2011. godinu, navodno iz razloga da su imali određena dugovanja prema državi i da im je obustavljano i nije isplaćena potpora. Ja, ako je to točno i ako je to tako, mislim da izlazimo izvan okvira zakona, da poglavito što se obustavlja potpora s jedne strane, a s druge strane što nije poslano od strane države niti prijedlog za prijeboj potraživanja. Znači država da prebije svoja potraživanja, a na taj način i OPG ili poljoprivrednici da se umanje poticaji i da im se isplati. Ovako su oni u zrakopraznom prostoru, ne isplaćuje im se potpora s jedne strane, a za obveze prema državi koje iz razloga neisplaćivanja poticaja nisu u stanju isplatiti im i dalje idu kamate koje su, ako se ne varam sad što je vrlo visok nivo kamata. I naravno da jednom kada se upadne u takav vid i takav oblik dugovanja, sa takvim kamatama vrlo teško je istoga izaći i to će onda dalje rezultirati daljnjim propadanjem u poljoprivredi. To će rezultirati daljnjim nezadovoljstvom i u konačnici to će rezultirati smanjenjem proizvodnje Hrvatske poljoprivredne što će u konačnici rezultat smanjenja proizvodnje, nepobitno će biti i povećanje uvoza. znate, hrana se osigurati mora, ako je nema dovoljno na domaćem tržištu, ako je nema dovoljno iz domaće proizvodnje onda će se naravno ta hrana kupiti negdje dalje. I tako je to od pretpovijesti bih ja rekao gotovo ili od povijest, kroz cijelu povijest uvijek je tako bilo. Sjetimo se i Biblije, sjetimo se i Josipa, i Egipta i svega onoga, znači kada nije bilo ili da malo to pojednostavimo i kažemo kada je Egipat došao do punine onoga svoga bogatstva, pa kada je nakon 7 bogatih godina uskladištio pšenicu, žito i kada je došlo 7 gladnih godina, kada nitko nije imao pšenice, kada su oni po skupim cijenama prodavali cijelom okruženju i svim susjednim državama koje su bile i dalje, tu pšenicu, jer znate. I tako da se onda vrtimo u jednom rekao bih začaranom krugu. I zato mislim da bi vrlo bitno da se što prije preispitaju ovakve odluke, da se to iskomunicira, vidi i da se ide u pravcu namirenja obveze. Ja nemam podatke, ali po nekim naznakama što sam čuo od nekih poljoprivrednika ili predstavnika poljoprivrednika mislim da se, ako je to točno onda je to stvarno zapanjujuće, da se radi o gotovo nekih 200 milijuna neisplaćenih potpora. Ako je to točno, onda je to strašno velik iznos i tu se onda radi na par tisuća poljoprivrednih gospodarstva koja će vjerojatno kao i dobar dio gospodarstva koje se bavi proizvodnjom mlijeka morati obustaviti svoju proizvodnju i otići u stečaj ili bankrot. I ono, evo za kraj što sam ostavio, je pitanje nadoknade štete koja je nastala kao posljedica elementarnih nepogoda. Ovdje smo maloprije, pa prije jedno sat vremena ako se ne varam, i od zamjenice ministra gospodarstva čuli konstataciju o rebalansu proračuna, da li je to lapsus lingve, da li je to nešto drugo, ali je činjenica da je ona spomenula rebalans proračuna. Iako će se ići u rebalans proračuna, a vjerojatno da hoće onda mislim da bi bilo logično da se osigura i dio sredstava kako bi se nadoknadile ove štete koje ove štete koje su nastale kao posljedica elementarnih nepogoda. Ja moram kazati da je ovo poglavito za istočnu Hrvatsku, za najpoljoprivrednije županije Vukovarsko-srijemsku, Osječko-baranjsku, pa rekao bi i Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku, Virovitičku da je ovo godina s najvećim posljedicama i štetama od elementarnih nepogoda. Govorim u množini, elementarne nepogode su krenule sa vrlo niskim zimskim temperaturama koje su išle do -28, što je ostavilo loše posljedice na vinograde i voćnjake, zatim sa proljetnim mrazevima koji su u velikoj mjeri uništili voćarstvo. Temperature oko Broda u tom periodu su bile i do -11, što znači da nikakve mjere niti anti-rosti niti bilo što drugo nije kod takvih temperatura moglo zaštiti a što sticajem okolnosti dio naših poljoprivrednika ima i te mjere orošavanja i slično protiv proljetnih mrazeva, ali kada dođu ovakve temperature -11 nažalost nema tih mjera kojima se to može spriječiti. I onda dolazimo do toplotnih udara koji već u 6. mjesecu u vrijeme pred cvatnju ili u cvatnji kukuruza temperature do 40 stupnjeva. Na to se nadovezuje suša, a onda opet toplotni udari pa opet toplotni udari i situacija u poljoprivredi je katastrofična. Pravi poljoprivredni proizvođači koji su na primjeru kukuruza proizvodili između 10 i 12 tona suhog zrna po hektaru ove godine na prostorima ovih dviju, poglavito ovih dviju županija se kreću negdje između 2 do 3 tone. Onda i sami možete izračunati koliki je nivo šteta. I da kažem da to nije neuobičajena situacija. I dosada je bilo i elementarnih nepogoda i šteta i Vlade su išle u pravcu da iznađu neke mogućnosti. Koalicijska Vlada predsjednika Ivice Račana 2003. godine kada smo imali isto tako elementarnu nepogodu od suše je osigurala 400 milijuna. Vlada 2007. godine je osigurala 480 milijuna za nadoknadu za štete od suše. 2010. godine smo imali štete ako se sjećate u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj i u Baranji i oko Đakova velike štete od poplava. Tada je osigurano 280 milijuna kuna, a u konačnici prošle godine na ono što je bilo predviđeno u proračunu za elementarne nepogode bilo osigurano kroz tekuće pričuve još dodanih 30 milijuna. I stoga evo a u konačnici ja moram kazati da je to jedan od zaključaka Odbora za poljoprivredu da će organizirati tematsku raspravu sa predstavnicima sa gospodinom ministrom ili predstavnicima Ministarstva poljoprivrede da se izvide načini i mogućnosti kako bi se pomoglo poljoprivrednicima. Ukoliko se ovdje ne iznađu neke mogućnosti uz sve ovo o čemu su govorili i o čemu govore i uvažena gospoda zastupnici, situacija u poljoprivredi će stvarno biti katastrofična. I zato evo ja u najboljoj vjeri i rekao bih želji želim apelirati poglavito na gospodina ministra jer on je taj koji mora pokrenuti i na neki način taj kotač da se iznađe i osigura sredstava za obeštećenje taj koji stoji ispred poljoprivrednika bude i prema Vladi taj koji će tražiti određena financijska sredstva za nadoknadu od ovih elementarnih nepogoda jer je činjenica poslije svega ovoga poslije ovakve godine i poslije dolazi nam 2013.ulazak u EU uz još određene prilagodbe i slično bojim se da bi poljoprivreda mogla doći u vrlo tešku situaciju još značajno težu situaciju nego što je danas i da bi nam se moglo desiti i u ostalim segmentima poljoprivrede kao što nam se dešava u sektoru mlijeka da nam se nakon onih 6, 7 godina intenzivnog rada na povećanju proizvodnje mlijeka i na dizanju 150 milijuna na povećanju za 150 milijuna litara ili kg proizvodnje mlijeka da nam dođe do drastičnog smanjenja i da onda uvaženi kolega je govorio o ovim određenim stavkama u zakonu o uređenju tržišta o kaznenim odredbama za više proizvedenog mlijeka. Ako se ovakav trend nastavi poslije ovoga nažalost mi nećemo biti u situaciji ja bih rekao bilo bi jako dobro kada bi došli u situaciju da moramo platiti i nešto kaznenih odredba za više proizvedenog mlijeka, nažalost mi nećemo biti ni blizu proizvodne kvote koju smo kroz pregovore osigurali. Evo, hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovane zastupnice Marije Vukobratović. Izvolite. **Vukobratović, Marija (SDP)** poštovani kolega Čobankoviću slažem se s vama da je ova godina bila posebno loša katastrofična mogu reći i bilo bi mi jako drago kada bi ministarstvo iznašlo mogućnosti da se šteta bar djelomično namiri. Uostalom i stav Odbora za poljoprivredu je takav odnosno u tom smislu smo raspravljali. Međutim mi imamo jedan drugi problem o kojem vi sigurno puno znate. Dakle klimatske promjene ili o klimatskim promjenama već ono što se kaže i vrapci na granama pjevaju. Godine kao što je ova bilo sušne bilo izuzetno vlažne će biti pravilo, a ne izuzetak. Izuzetak će biti normalne godine. Prema tome, mi smo umjesto što smo stavljali na stranu neka sredstva i ublažavali posljedice suše ili poplava trebali ulagati ta sredstva u sustave za navodnjavanje ili što je još gore u uređenje kanala. Mi smo već prije 30, 40 godina imali pogotovo u Slavoniji uređene površine, kanale, prvog, drugog, trećeg reda, recipijente, kolektore već sam zaboravila kako se to zove, i što smo napravili napravili mi 20 godina nismo čistili, dozvolili smo da u njima narastu vrbe, johe i ostalo drveće pola metra u promjeru i naravno da nam se onda dogodi da čim malo jača kiša padne od Virovitice, taj kraj bolje poznam, do Slatine vam su njive stalno pod vodom. Dakle kada biste mogla iznaći sredstva bila bi jako zadovoljna međutim mi imamo i trebali smo ulagati svih ovih godina u rješavanje tog problema, a ne u saniranje posljedica problema. Kada bi suša kada bi svaki put suša tako uništila urod pa za Boga miloga onda Izrael ne bi nikada ništa imao, ništa ne bi proizveo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Petar Čobanković. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice zastupnice evo ja ću vam odgovoriti. Uzmite malo proračun iz prethodnih godina i tada ćete se uvjeriti da je nivo investiranja upravo u te aktivnosti o kojima vi govorite bio značajno veći nego što je bilo ovo obeštećenje po pojedinim godina. Neću ništa drugo. Evo pa možemo se poslije par tjedana sresti pa to iskomentirati. Nažalost, vjerojatno ja sada opet neću biti previše zločest i kazati nažalost ove godine čak i u odnosu na prošlu godinu su smanjena sredstva za navodnjavanje, a poglavito se smanjila aktivnost na čišćenju detaljne kanalske mreže koja je u onom periodu bila značajno veća. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Obavijest, da je u skladu sa člankom 207.stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 19,22 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub HSU-a i Željko Šemper. Izvolite poštovani zastupniče. gospodine predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Poljoprivreda je važan segment hrvatskog gospodarstva i trebala bi uz turizam biti baza i poluga gospodarskog razvoja Hrvatske. No rezultati koje postiže naša poljoprivreda i prirodne mogućnosti RH su u raskoraku jer do danas nismo uspjeli iskoristiti Bogom dane resurse, nismo uspjeli podići razinu konkurentnosti ni proizvesti potrebne poljoprivredne proizvode. Umjesto da hranimo pola Europe ne proizvodimo dovoljno ni za naše potrebe. Nedostaje nam gotovo svega osim možda jaja pa se silne milijarde troše na uvoz proizvoda sumnjive kvalitete. Zakonom o poljoprivredi definirani su ciljevi i mjere poljoprivredne politike, oblici djelovanja poljoprivredne djelatnosti, uređuju se potpore poljoprivredi, trebao bi se i vršiti inspekcijski nadzor. Zakon je donesen 2009.godine, ali su se u međuvremenu dogodile određene promjene koje se sada ovim izmjenama ažuriraju u zakonima, a posebno se usklađuju sa Zakonom o općem upravnom postupku. Isto tako novim Zakonom o potpori poljoprivredne djelatnosti i ruralnom razvoju želi se prilagodit novim promjenama tijekom pretpristupnog razdoblja i prilagodba zakonodavstvu Ovim bi se zakonom trebali urediti definicije poljoprivrede sa skupinama nacionalne klasifikacije djelatnosti, kao i definicija poljoprivrednog gospodarstva i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Agronomi će dobiti ovlaštenja za obavljanje privatne savjetodavne službe putem Hrvatske agronomske komore koja će se osnovati zbog potrebe praćenja svih tehnoloških promjena kao i prenošenjem stručnog znanja. Zakonom se uređuje da se članovi istog kućanstva mogu upisat samo u jedno poljoprivredno gospodarstvo u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kako se ne bi možda iz špekulativnih razloga to gospodarstvo dijelilo. Izmjenama i dopunama želi se osigurati pravni okvir kako bi se na što bolji način uredilo područje poljoprivrede. Vrlo je bitno da Zakon o poljoprivredi bude usklađen sa Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Dosadašnji model ruralnog razvoja imao je za cilj zadržati stanovništvo u ruralnim područjima, izjednačit kvalitetu življenja u ruralnim i urbanim područjima, omogućiti povratak stanovništva iz gradova u napuštena sela, povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje i tako stvoriti veći dohodak poljoprivrednih proizvođača. Kako danas možemo cijenit ove dobre namjere i ciljeve. Sve je skupa jedna velika nula. U uspješnost i motivaciju tog modela ruralnog razvoja bili su uključene i financijske potpore i poticaji poljoprivrednim proizvođačima koje se mjere silnim milijardama praktički upucanim u rupu bez dna. Bio je problematičan način i visina potpora, da li potporu treba vezat prema broju hektara zemljišta ili proizvedenim količinama. Kako god bilo, mi smo država koja ima puno spretnih ljudi koji za sebe uvijek pronađu najbolje rješenje, koji bi svaki zakon ili model okrenuli u svoju korist. Pa tako slušamo o velikim proizvođačima poljoprivrednicima koji su zakupili ili unajmili 100, 200 ili više hektara poljoprivrednih površina, a nisu sve obrađivane. Računica je bila jasna, što više hektara to više poticaja. Bilo je novca i za skupe traktore i kombajne, ali je ostalo i za dobre automobile. Dakle veliki igrači obrali su vrhnje, a sirotinja je i dalje ostala sirotinja. Model ruralnog razvoja pao je na ispitu, ciljevi se nisu ostvarili. Kako sam djetinjstvo, srednjoškolske dane, a i prve dvije godine radnog vijeka proveo na selu dobro se sjećam života na selu. Poljoprivredne zadruge su bile nositelji poljoprivredne aktivnosti, kreditori i kupci poljoprivrednih i stočarskih proizvoda. Nije bilo potpora ni poticaja današnjih razmjera, ali je bilo raznih poreza. Nije bilo silne mehanizacije, teško se živjelo i radilo, proizvodili i prodavalo i što je važno isplata je bila redovita. Ipak tih '60.-tih pomalo je kretao egzodus, mladi dečki napuštali su sela, odabrani pravac uglavnom je bio Zagreb koji je mladima nudio drukčiji kak su naši stari govorili gospodski posel. Zakaj bi se mučili na gruntu kak se mi mučimo. Danas možemo reći da su bili vidoviti, predvidjeli su kraj života na selu. Što je ostalo od sela? U mojim rodnim Hlebinama od 480 kuća danas je trećina kuća prazno. Malo mladih ostalo je na poljoprivredi, a i oni koji su ostali jako su zažalili. Preživljava se od malo zemljice, kravice i mirovine od 900 kuna, u najboljem slučaju 1200 kuna. Gotovo svakom selu nedostaje dom za starije i nemoćne. Još 2008. godine usvojena je Strategija ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2008.-2013. kojom su bili definirani strateški ciljevi kao što su: poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora; očuvanje, zaštita i održiva uporaba okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa; poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i proširenje gospodarskog programa ruralnog gospodarstva. Iz ove strategije vidimo dobre namjere i ciljeve, ali realizacija je izostala. Čitao sam negdje kako je prepolovljen broj hektara oranica i livada u Republici Hrvatskoj, puno je hektara puste neobrađene zemlje, hrvatsko selo je na izdisaju. Danas se pitamo hoće li ta lijepa i plodna zemlja pasti u tuđe ruke, hoće li nam netko drugi morat provesti neku drugu bolju strategiju naše poljoprivrede i spasiti naša hrvatska sela. Možda će ove izmjene postojećih zakona i članstvo u Europskoj uniji pozitivno djelovati da se naša poljoprivreda koristeći strana iskustva digne na višu razinu koja je potrebna za oporavak hrvatskog sela. Možda ipak nije prekasno. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju na prošireno tržište Europske unije poljoprivrednicima se otvaraju mnoge mogućnosti. Veći opseg trgovine unutar Europske unije, jačanje njezine pozicije na tom globalnom tržištu, sve do stvaranja veće stabilnosti za poljoprivrednike i više izvornih stranih investicija. Zanimljivi su podaci s 50. obljetnice utemeljenja zajedničke poljoprivredne politike. Od 2000. do 2011. stvarni prihod po poljoprivredniku primjerice u Letoniji uvećan je pet puta, u Estoniji tri puta, Litvi, Češkoj i Poljskoj dva puta. Ovi podaci pokazuju da ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i hrvatskim poljoprivrednicima može biti mnogo bolje nego što je sada. Većinu stvari iz te politike Hrvatske i tijekom pregovora s Europskom unijom implementirala u svoje zakonodavstvo, a još je preostala akreditacija Agencije za plaćanje te izrada nove strategije ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. koju treba dovršiti do svibnja 2013. godine a osnova je za dobivanje oko 330 milijuna eura godišnje za ruralni razvoj Republike Hrvatske. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije se stalno mijenja, ali zajednički interesi i ciljevi održivosti proizvodnje, kvaliteta, sigurnost i opskrba hranom sigurno ostaju. unija daje ciljane dohodovne potpore kojima se potiče rast i zapošljavanje, poštena utakmica među članicama Europske unije u svim situacijama. Na kraju, nadamo se da će sve ove izmjene i dopune naših zakona a ulaskom u Europsku uniju putem zajedničke poljoprivredne politike unaprijedit se i povećati konkurentnost hrvatske poljoprivrede, poboljšati kvalitetu života i spasiti hrvatsko selo. Zbog svih tih razloga klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat će donošenje ovih zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Petra Čobankovića. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, uvaženi gospodine zastupniče. Moram malo replicirati. Po vašem izlaganju praktično hrvatske poljoprivrede gotovo i nema. Ja ću kazati par brojaka, a vi sami izvucite zaključke. U 2011. godini pokrivenost uvoza izvozom u poljoprivredno-prehrambenim proizvodima je bilo 67, gotovo 68%. Ukupna pokrivenost u ukupnoj robnoj razmjeni je bilo red veličina negdje oko 51%. Znači, za nekih 17% je veća pokrivenost u dijelu poljoprivredno-prehrambene industrije nego u ostalim dijelovima. Kada to prevedemo u neke brojke, onda dolazimo da se uveze negdje za 2 milijarde i 200 milijuna poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a da se u isto vrijeme izveze svi spominjete samo uvoz. Nije pošteno. Moramo govoriti u isto vrijeme onda i o izvozu. Hrvatska izvozi za negdje milijardu i 400 milijuna dolara. direktan deficit 800 milijuna dolara. Kada znamo da Hrvatska ostvari od turizma, evo hvala Bogu u ovoj godini valjda će biti ponovo 7 milijardi eura i kada znamo po naj, rekao bih najkonzervativnijoj metodi da se u turizmu na hranu i piće od ukupnog prihoda otpada 15% to je znači da se kroz turizam potroši hrane i pića, onoga što spada u ovaj dio za milijardu i 50 milijuna eura. Kad to pretvorimo u dolare to je nekih milijardu i 300, 400 milijuna dolara. Kad onih minus 800 plus plus milijardu i 400, znači da je suficit, da se više u Hrvatskoj proizvede nego što su naše potrebe negdje za, između 500 i 600 milijuna dolara. …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa./… To je istina o hrvatskoj poljoprivredi.

ću vrlo zadovoljan kad Hrvatska bude proizvodila količine dostatne za naše građane i plus toga nešto za izvoz. Silne milijarde su ulupane u poljoprivredu, a naša sela su porušena kao nakon atomskog udara. Prošećite malo našim selima. To je jad i bijeda. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani uvaženi kolega. Pa dobro ste zamijetili da je poljoprivreda kao gospodarska grana vrlo usko povezana i uz demografska kretanja u Republici Hrvatskoj. Vi ste govorili da su masovno ljudi i sa sela selili u gradove u ono da kažem vaše vrijeme. Danas smo svjedoci da je prema popisu stanovništva unazad 10 godina, dakle od 2001. do 2011. nestalo sa zemljopisne karte 119 sela u Republici Hrvatskoj, 119 sela više ne postoje. Od toga dva u Brodsko-posavskoj županiji. Zna gospodin ministar Surevica i Crni potok. Ali evo, nećemo govoriti o imenima. Nadalje, vi ste govorili o tome da je poljoprivredna proizvodnja odnosno

koji govore o poljoprivredi do 2020. godine. Mi se još uvijek ovdje bavimo sa raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem, sa razno raznim stvarima koje je Europa davno riješila. koje je Europa davno riješila. Milijun hektara zemljišta odnosno raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem je zaustavljeno uredbom Vlade, odnosno ministra. Za čega je to zaustavljeno? Zbog čega. Znate li da osnivanje tvrtki stranaca ovdje u Hrvatskoj on može doći u posjed zemlje ovdje u Hrvatskoj. Kome će se pogodovati zakup na 50 godina na velikim površinama? I sad ja se divim vašoj vjeri i nadi da ćemo mi imati modernu, uspješnu poljoprivredu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Isteklo je vrijeme. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Željko Šemper. Izvolite. Pa poštovani zastupniče, nisam ja rekao da će biti odmah bolje. Mi samo ovim izmjenama zakona, a naravno da se svi nadamo da ćemo subvencijama Europske unije poboljšati našu proizvodnju, našu poljoprivredu jer ovo što je sad to je sve nula. Znači sve što se napravi bit će toga bolje. Zašto bi mi bili gori od ostalih zemalja koje su ušle u EU kao što su Litva, Letonija, Poljska i ostale države. Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Igor Češek. **Češek, cijenjeni ministre, kolege i kolegice zastupnici. Izuzetno mi je drago što evo u 19,50 raspravljamo o zakonima o poljoprivredi. Da li oni nisu mogli ući u prijepodnevno zasjedanje, u prijepodnevnu raspravu dok su bili prisutni predstavnici medija da vide o čemu se radi u ovim zakonima nego evo mi u takorekoć mraku raspravljamo o zakonima. Isto kao što je hrvatska poljoprivreda doživjela sumrak pa evo i mi raspravljamo o takvim zakonima. Što je hrvatska poljoprivreda? Strateška grana gospodarstva RH ili parazit državnog proračuna po ministru financija, a ljudi koji rade u tome vrlo zahtjevnom i neizvjesnom sektoru neradnici prema izjavi prvog potpredsjednika Vlade. To je vrlo drsko i bezobzirno ponašanje i ministra i prvog potpredsjednika Vlade. Što na to kaže resorni ministar? Radi li na ispravku ovakve nepravde prema poljoprivrednicima ili sliježe ramenima u mraku resora kojega je preuzeo? Jer ove godine nitijedan zakon nije donesen osim onoga o oduzimanju sredstava Poljoprivrednoj komori. Rekao je kolega Mandić, nema ga ovdje, da je ovo prvi korak u razvoju poljoprivrede. Gospodo trebalo vam je 10 mjeseci za prvi korak. Gotovo kao u novorođenog djeteta. Moramo li čekati 16 godina da postanete radno sposobni? Ima li RH Nacionalnu strategiju razvoja poljoprivrede i koji bi joj bili ciljevi? Stvaranje dodane vrijednosti iz poljoprivrede, osiguranje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača i osiguranje stabilne ponude hrane na domaćem tržištu trebali bi biti standardni politički ciljevi uključeni u Nacionalnu strategiju razvoja poljoprivrede, a poznato nam je svima da takvi ciljevi nisu niti približno ostvareni. Zajednička poljoprivredna politika EU je zahtjevna politika kako za državnu administraciju tako i za same poljoprivredne proizvođače. Uključivanje Hrvatske na zajedničko tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU nosi za sobom brojne nedostatke. Jedinstveni uvjeti tržišne utakmice prednosti su poslovanja na tržištu EU, ali istovremeno i velik izazov za proizvođače. Izbirljivi zahtjevi potrošača i strogi standardi u proizvodnji dodatni su teret s kojim će se naši proizvođači susresti u EU. Jesmo li mi spremni za tako veliko i zahtjevno tržište? Europsku uniju Republika Hrvatska praktično gubi znatni dio autonomnosti u vođenju poljoprivredne politike. Zajednička poljoprivredna politika postaje naša nacionalna politika, a Europski poljoprivredni fondovi postaju glavni izbor financiranja mjera poljoprivredne politike u RH. Samostalnost RH u odlučivanju svesti će se na odabir ponuđenih modaliteta unutar 1. i 2. stupa, a to su izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja. Ministar je svojedobno izjavio kako se neće više svi moći baviti poljoprivredom i da moramo razlučiti što su to stvarno aktivni poljoprivrednici od onih kojima je to bila dopunska djelatnost. Dakle, u Hrvatskoj još nije ni definirano što je to aktivni poljoprivrednik. Ako se aktivnim i osposobljenim poljoprivrednikom bude smatrala osoba koja u sustavu PDV-a ili koja ima više stoke i obradivih površina onda bi se moglo dogoditi da više od polovine upisanih u upisnik poljoprivrednih proizvođača u EU jednostavno izgubi neka dosadašnja prava. Naime, od 190 tisuća upisanih u upisnik 90 tisuća je onih koji primaju izravna plaćanja, a ako 100 tisuća je malih poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom u manjem obujmu i primaju strukturne potpore, odnosno dohodovne potpore. Ovo bi najviše moglo pogoditi prostor Slavonije i Baranje jer u njemu živi 30% poljoprivrednog stanovništva RH na razini na razini RH, a na razini RH taj postotak je 17%. Koliko je stanje alarmantno govore nam i podaci o proizvodnji mlijeka koja u zadnjih 6 godina nestalo više od 50% isporučitelja mlijeka.

U prosincu 2011. godine u RH ukupan broj isporučitelja mlijeka je bio 14 204 isporučitelja. Što se događa sa uvozom hrane? Podaci nam govore da smo u 2011. godini uvezli povrća u iznosu od 429 milijuna kuna i to povrća koje možemo sami proizvoditi, povrća koje možemo proizvoditi na našim obradivim površinama, na površinama naravno koje će biti, odnosno trebale bi biti u sustavu navodnjavanja. Znamo da su površine pod navodnjavanjem nešto više od 1%, a o tome je govorila i kolegica Vukobratović. Evo samo jedna usporedba, voća i grožđa smo uvezli za 256 milijuna kuna. To ne ide u prilog razvoju hrvatske poljoprivrede. Osvrnut ću se malo na sam prijedlog Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Članak 12. propisuje da kontrolu zahtjeva za izravna plaćanja na terenu provodi Agencija za plaćanje. Čemu onda propisivanje inspekcijskog nadzora koji se spominje u članku 54.? Dakle, da li poljoprivredni inspektor nema povjerenja u Agenciju za plaćanje pa mora i on izaći na teren i obaviti nadzor? Također, članak 19. kaže obveznici su poreza na dohodak ili dobit po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede sukladno posebnim propisima. Mi u klubu HDSSB-a smatramo da je ta cifra premala i da se podjeli na bar 60, 70 tisuća kuna. Nadalje, članak 53. stavak 3. govori kako poslovi u poljoprivredne inspekcije u prvom stupnju obavljaju poljoprivredni inspektori u ministarstvu i poljoprivredni inspektori u područnim jedinicama ministarstva. A u drugom stupnju rješava povjerenstvo za rješavanje o žalbama pri ministarstvu, čije članove imenuje Vlada. Povjerenstvo čine 3 člana koja se imenuju iz reda državnih službenih u ministarstvu. Stava smo da članovi povjerenstva ne smiju biti iz Ministarstva poljoprivrede ili ne iz uprave u kojoj je doneseno prvostupanjsko rješenje. Članak 60. stavak 2. u slučaju da se nakon izvršene isplate potpore korisnicima temeljem naknadne kontrole na terenu utvrdi nepravilnost učinjena od strane korisnika, agencija za plaćanje izdaje odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtjeva povrat povrat isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke korisniku. Ovdje se ponovo spominje kontrola na terenu, mislimo da u zakonu nije dobro riješen odnos kontrole od strane inspekcije ministarstva i kontrole od inspektora agencije za plaćanje. Njihove kontrole se podudaraju ili jedna od kontrola nepotrebna, ili je potrebno odvojiti njihove zadaće. Nadalje, kratak osvrt na prijedlog Zakona o poljoprivredi. Planirate osnovati Hrvatsku agronomsku komoru, odnosno HAK. Da li je poslove koje planirate dati HAK-u mogla raditi već osnovana Hrvatska poljoprivredna komora uz doregistraciju? U članku 9. stavak 2. govorite o ovlašćivanju agronoma za obavljanje poslova privatne savjetodavne službe. Tko će biti korisnik tih usluga savjetovanja, odnosno tko će ih plaćati i kako će to poljoprivredni proizvođači prihvatiti? Što će se dogoditi sa poljoprivrednom savjetodavnom službom koju ste izdvojili iz sastava poljoprivredne komore. Planirate li u skorijoj budućnosti privatizaciju te iste savjetodavne službe? Isto također u članku 13. stavak 3. navodite da u drugom stupnju poslove obavlja povjerenstvo za žalbu pri ministarstvu čije članove imenuje Vlada. Trebali ste dopuniti stavak rečenicom: "Članovi povjerenstva ne smiju biti djelatnici ministarstva ili ne smiju biti iz uprave koja je izdala rješenje prvog stupnja.". Smatram da niti jedan član toga povjerenstva ne smije biti zaposlenih Ministarstva poljoprivrede ili da član povjerenstva ne smije biti iz uprave koja je izdala rješenje u prvom stupnju. Također, zašto dva člana moraju biti osobe sa položenim Državnim ispitom, odnosno inspektori, a tu se opet vraćamo na članak 14. stavak 2. u kojem govorite o rješavanju žalbe u drugom stupnju, gdje kažete: "Žalbu protiv rješenja inspektora ministarstva rješava povjerenstvo za rješavanje po žalbama iz članka 28. stavak 3. ovog zakona." Postavlja se pitanje kakve će biti odluke tog povjerenstva ako u njemu budu bili inspektori ministarstva, dakle kolege od inspektora iz prvog stupnja, možemo slobodno reći talija te tuži, talija te sudi. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Imamo prijavljene 2 replike. Prva je poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovani kolega ukratko samo da rezimiram ovo vaše izlaganje. Naime, da počnem od kraja, EU postoje postoje 2 odbora u Europskom parlamentu. Jedan je agri, dakle za poljoprivredu, a drugi je takozvani regij, za regionalni razvoj koji ukupno dakle, regionalni i ruralni razvoj koji ukupno raspolažu odnosno ne oni, nego li komisija a preko njih sa oko 65% sredstava EU. Gledajte koliko je Europa, dakle koliko je Europa brine i ulaže u poljoprivredu i ruralni razvoj. To je zapravo cilj gotovo EU, prvi i primarni cilj. Nadalje, govorili ste o poljoprivredno savjetodavnoj službi, ako je izdvajanje ili odvajanje opravdano izdvajanje poljoprivrednog savjetodavne službe od one poljoprivredne komore koja je silom utrpana glasovima većine u prošlom mandatu, jedini dobar ili pravi rezultat onda to nije nekakav rezultat, ove Vlade i ovoga ministra. Nadalje, govorili ste o tome da je ovo kasno itd., ali još je kasnije to što mi nismo imali priliku, evo prema dopisu, nije bilo prilike za javnu raspravu. Ove zakonske materijale je Vlada donijela prošli četvrtak, to je koliko 6,7 dana. Danas je na Saboru Republike Hrvatske. Je li bilo na nekoj raspravi? Nije. Nadalje, navodnjavanje, bezobzirno uložena sredstva o kojima je pričao gospodin Čobanković, ma nažalost mi se stalno vrtimo i ne znamo čak jel je 1 ili ili 1,6% navodnjavanih površina u Republici Hrvatskoj, a višenamjenski kanal Dunav-Sava je potpuno ispario i izbrisan gotovo iz projekata i mogućnosti

ispričavam se, replika i poštovani zastupnik Vladimir Bilek. **Bilek, Vladimir (HNS)** Evo, poštovani kolega vi ste se u svojem izlaganju puno pričali o tome kako ministarstvo nije ništa radili i da jedino što je radilo da su tu pitanja poreza itd. i spominjali ste porez na dohodak i nestanka potpore dohotku. Pa mislim da nije istina, potpora dohotku niku ne bježi i ona ostaje. Ovdje se priča o porezu na dohodak i ulasku u sustav PDV-a za one proizvođače koji prelaze određenu količinu potpora. A samo da posjetim, u prije, u pretprošlom mandatu ta količina je bila, prvo je bila predložena 12 tisuća kuna, nakon toga 24 tisuće kuna, sad je za obvezni ulazak u sustav poreza na dohodak, odnosno sustav poreza na dohodak 48 tisuća kuna dok je u sustav PDV-a do sada bila 80 tisuća kuna, a sad je prebačena na 30 tisuća eura. Pričamo o ozbiljnim poljoprivrednim proizvođačima, ozbiljni poljoprivredni proizvođač ne znači samo onaj koji ima tisuću hektara, znači onaj koji ima 2 hektara plastenika ili nečeg drugog, ozbiljni proizvođač znači čovjek koji živi od poljoprivrede odnosno kojemu poljoprivreda povećava dohodak u njegovom kućanstvu. A ako on traži potporu za to, normalno je da, ako prelazi određene segmente odnosno okvire da jedan dio državi uplati kroz svoja davanja i ostalo. Ono što bih se htio ovdje osvrnuti baš zato što smo do sada imali nekontrolirane prijave u takvom segmentu evo možemo povući paralelu između zahtjeva za štetu od elementarnih nepogoda gdje smo imali prilike vidjeti u određenim zahtjevima da su tražena povrat sredstava odnosno pomoć sa sredstvima država čak i na okućnicama i vrtovima. Mislim da tu moramo povući određenu paralelu i da granice određene moraju biti. Hvala lijepa. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite. **Češek, Igor (HDSSB)** Sada kolega Bilek nije mi jasno šta je to aktivni poljoprivrednik, a kada ste spomenuli ozbiljnog poljoprivrednika sada mi je još malo manje jasnije. Što se tiče same dohodovne potpore ja koliko imam spoznaja vi se bavite pčelarstvom i uvjeren sam da mnogi vaše kolege koji se bave pčelarstvom i proizvodnjom meda su upravo umirovljenici kojima je pčelarstvo dopunska djelatnost odnosno primaju određenu nekakvu dohodovnu potporu za bavljenje tim čime se bave. Upravo kao što se mogu spomenuti i svoga susjeda Stipu koji ima malu mirovinu od 500, 600 kuna i bavi se poljoprivredom i prima nekakvu dohodovnu potporu zbog toga. Hvala. Hvala lijepa. Idemo sa raspravom po klubovima. Klub Hrvatski laburisti i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja moram samo konstatirati da je naš ministar poljoprivrede jako sretan čovjek sam ovako protiv nas malo 17, da da mu nije baš teško pa ćemo ovaj problem lako riješiti ali evo iskoristila bih ovu situaciju i ovu priliku da predsjedniče vas i predsjedništvo Sabora stvarno zamolim ukoliko je moguće da se važne teme za Hrvatsku i sve građane Hrvatske ipak stavljaju ne zbog novinara i ne zbog televizije, a ono u jutarnjim satima kada ipak ima malo više saborskih zastupnika ovdje u ovoj sabornici jer glasat ćemo o ovim zakonima onda kada se za to steknu uvjeti ali kako ćemo glasati znamo unaprijed što mislim da nije uredu. Proizvodnja mesa i mlijeka, broj goveda poljoprivrednih gospodarstva i zaposlenih u poljoprivredi u zadnjih 10 godina u drastičnom su padu, a ovisnost o uvozu iz dana u dan raste. Politika vođena prošlog desetljeća prouzročila je zaustavljanje proizvodnje i isporuke mlijeka u prosječno 15 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na dan što je na selu tvorilo teške gospodarske i socijalne rane. No to je samo jedan dio od problema. Najveći je problem preveliki uvoz. Hrvatska je u posljednjih 20 godina uvezla hranu u vrijednosti većoj od 9,5 milijardi američkih dolara više nego što je izvezla što znači da smo doslovce pojeli petinu akumuliranog duga zemlje i to stalnom tendencijom rasta tog prehrambenog deficita. Više od 2/5 tog deficita nastalo je uvozom mesa i mlijeka što je umanjilo rast BDP-a za najmanje 1% godišnje. U posljednjih 10 godina samo na uvoz mlijeka i mesa potrošeno je otprilike koliko i na izgradnju cesta. prelazim na prijedlog zakona o dopunama Zakona o poljoprivrede. Izmjene i dopune toga zakona uglavnom su sitne korekcije koje bitno ne mijenjaju samu srž zakona osim dvije novine koje iščitavamo i koje se uvode ovim izmjenama i dopunama a koje su u načelu kao takve i za pozdraviti. Posebno tu mislim na osnivanje Hrvatske agronomske komore te ovlašćivanje agronoma za obavljanje stručnih savjetodavnih poslova što će nadam se ipak u konačnici doprinijeti razvoju poljoprivrede jer nakon više od 20 godina uvodimo struku u širu poljoprivrednu praksu. Druga novina koju uvodimo jeste dopunska djelatnost na poljoprivrednim OPG-ima i smatram da ta novina zasigurno može doprinijeti razvoju tih OPG-a ali i njihovoj konkurentnosti. Osvrt na zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda. To tržište poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj nije uređeno iako postoji zakon još od 2009.godine. zakon se kao takav oslanja na direktivu EU 1234/2007 kojom EU želi urediti i zajednički organizirati tržište poljoprivrednih proizvoda s posebnim odredbama za pojedine poljoprivredne proizvode. Ove je godine dograđivan i u EU posebice po pitanju mlijeka i mliječnih proizvoda ali i proizvođačkih organizacija u mljekarstvu pa smatram da su očite te promjene u EU evo primorale i našeg zakonodavca da prione određenim promjenama na korist mlijeku i mliječnim proizvodima. Prema iskustvima sa terena informacijama koje su izuzetno šture za javnost očito je da su zakon koristile određene grupacije u Hrvatskoj ali ne one koje se bave direktnom proizvodnjom koja je bila na otvorenom udaru uvoza i kojoj je ovaj zakon mogao omogućiti stabilnije uvjete tržišta, a onda zasigurno i sigurnije i kvalitetnije proizvode. Netransparentna provedba zakona djelomično je utjecala na činjenicu da je Hrvatska danas prehrambeno ovisna zemlja. Prema našim saznanjima u Ministarstvu poljoprivrede ne funkcionira Odbor za praćenje mjera uređenja tržišta koje je bilo obvezno ustrojiti po članku 5. Zakona. Ono što je dobro u novom prijedlogu zakona jeste zasigurno vraćanje pojmova mlijeko i mliječni proizvodi u članku 11. stavak 3. nakon što su 2011. godine bili izbačeni, a dobro je i uvođenje proizvođačkih grupa i organizacija s naglaskom na mlijeko i mliječne proizvode najprije u pojmovnik, a nakon toga i u članke zakona. U članku 9. javne intervencije, 10. potpora privatnom skladištenju, članku 11. posebne interventne mjere, članku 12. prilagodba ponude zahtjevima tržišta i članku 14. sustav posebnih pomoći, u svim tim navedenim člancima i njihovim sadržajima mišljenja smo da je potrebno ozakoniti, odnosno unijeti u članke zakonsku obvezu objavljivanja podataka o tržišnim intervencijama i propisom propisati način, sadržaj, mjesto i rokove obavljanja podataka. Ti podaci za razliku od dosadašnje prakse smatramo da moraju biti dostupni javnosti, u protivnom može se zakon koristiti prema potrebi i za određene privilegirane grupe. U članku 27. stavak 1. molili bi da ga malo pogledate i možda nadopunite na način da se iza riječi proizvođači dodaju riječi i prerađivači. Dakle neka i oni, a misli se dakle na prerađivače plaćaju za promidžbu potrošnje unapređenja tržišta i povećanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda. Zašto uvijek sav teret svalimo na leđa proizvođača? To je neravnopravno i još dodatni teret proizvodnji koja je ionako u velikom padu. Upravo bi trebalo biti suprotno, da prerađivači plaćaju za promidžbu da bi dobili sirovinu kao takvu. I na kraju, osvrt na Prijedlog zakona o poljoprivrednim poticajima. Zakon je nomotehnička obrada onoga što je usvojeno prije nekoliko godina u pregovorima Republike Hrvatske i Europske unije. Poticaji su dio instrumenata kojima se želi postići više ciljeva: jeftina i sigurna, zdravstveno ispravna hrana, skladan okoliš, održiva uporaba resursa i drugo. No sustav poticaja i odraz poljoprivredne politike kao takve koja se provodila ili provodi u pojedinoj zemlji Ulazak Republike Hrvatske u Uniju i prihvaćanja pravila o zajedničkoj poljoprivrednoj politici obećavaju da ćemo barem u sustavu poticaja dobiti dugoročnu strategiju koju do sada nemamo. Nažalost, ni ovaj prijedlog zakona nije na tragu pravila ponašanja Europske unije iako se već znaju gabariti i konture u sustavima poticaja Europske unije za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine. Situacija u Hrvatskoj je vrlo složena. Već samom činjenicom da se Zakon o poticajima od 2002. godine do 2011. mijenjao 15-tak puta što je u prosjeku od kojih 7 mjeseci po zakonu ili izmjeni zakona. U stvarnosti to znači da je jedan ratar zasijao određenu kulturu, a nakon žetve su vrijedila neka sasvim drugačija pravila. Jedan proizvođač mlijeka ostavio je buduću junicu za uzgoj i proizvodnju mlijeka, međutim u trenutku kada je ta junica, a sada već i krava počela davati mlijeko u međuvremenu se zakon o poticajima mijenjao čak 4 puta. Prijedlog novog zakona ne rješava pitanje budućnosti hrvatske poljoprivrede u cjelini. Njen se razvitak mora vezati uz cjelokupni razvitak zemlje, a trebao bi se zasnivati na rastu obiteljskih malih gospodarstava koje su u cijeloj Europi iskazana kao iznimno produktivan sektor. Primjedbe na ovaj zakon bile bi sljedeće: Hrvatska izrazito kasni u reformi i prilagodbi zajedničke poljoprivredne politike Ministarstvo izrazito kasni u prijedlogu donošenja ovog zakona jer Europska unija smatra da početak listopada 2012. godine je krajnji prihvatljivi rok ali bolje ikad nego nikad. Nije mi jasno da li sam ja krivo izračunala pa bi molila poslije ministra da mi obrazloži, u ovom prijedlogu zakona čini mi se da Republika Hrvatska nije u proračunu za 2013. godinu osigurala visinu omotnice koju je pregovarala u iznosu od 373 milijuna eura. Nismo osigurali ni omotnicu koju zakon predviđa kod sklapanja poticaja ako se prijavi veći broj površina ili korisnika, odnosno veći broj nositelja prava. Imamo previše puno pravilnika koji proizlaze iz ovog zakona, a koje će kasnije morat donosit i potpisivat ministar. Dobro je to što će u razdoblju od 3 godine jedinice lokalne samouprave ipak moći djelomično odlučivati, a i davati potpore iz svojih proračuna nakon odobrenja od strane I jedan detalj, u dodatku 3 kod nabrojenih iznimno osjetljivih sektora nalaze se npr. sve vrste maslinovog ulja. Ako je maslinovo ulje izrazito osjetljivi sektor zašto ne bismo u taj izrazito osjetljivi sektor mogli stavit i bučino ulje. Dobro je to što će udruge koje su registrirale oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog porijekla moći koristiti poticaj kroz ovu mjeru ruralnog razvoja. Izrazito je loše to što se u prijedlogu ukida dosadašnja modulacija, dakle smanjenje stope poticaja za velike i najmanje primatelje za 8 ili 12% kao što je to bilo i do sada, a nije se ispunjavalo pa je očito da se i na taj način nekako na neki način štiti taj krupni kapital. Službeno se ukidanje modulacije pojašnjava time da se ono odnosilo samo na sredstva koja se dobivaju iz Hrvatska će kao članica morati uvesti modulaciju 2014. godine, ali do tada mislim da imamo jako puno vremena i da pogodujemo najvećim primateljima poticaja koji u Hrvatskoj usput da kažemo primaju pet puta veći dio poticajnog kolača nego u Zapadnoj Europi i zemljama I nadovezala bi se još na kolegu Čobankovića i za kraj stvarno još jedanput apelirala na ministra da nekako riješi neisplatu potpore poljoprivrednicima, odnosno da se nekako stvarno iznađe način za određeni prijeboj između Ministarstva poljoprivrede koji je obveznik poticaja i tih istih poljoprivrednika koji su evo dužni Ministarstvu financija po bilo kakvim osnovama i da se onda taj problem pokuša pokuša riješiti, mislim ipak na zadovoljstvo svih. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama na vaše izlaganje. Prijavljena je replika poštovanog zastupnika Borisa Kovačića.

tu prijavljen za raspravu, jedna od tema je upravo i bučino ulje. A ja koristim priliku s obzirom da nas je ovdje tako malo, evo dođite u Ivanić Grad u subotu i nedjelju, tamo je Bučijada. A vama još jednom hvala na tom pitanju, a kasnije ću ipak morat diskutirat. Predsjedniče, znam da sam vjerojatno zeru prekršio malo Poslovnik, ali oprostite mi. Nije bila prava replika. lijepa. Najprije, niste prekršili Poslovnik, nemojte se sekirat zato. Drugo nije nas malo, nas je dovoljno, sabornica je potpuno regularna, zainteresiranost saborskih zastupnika iznadprosječna, imamo, prijavili su se šest klubova, osam zastupnika, to je izvrsna zainteresiranost. Treće što želim reći, plan rada je bio objavljen unaprijed. Četvrto što želim reći, ovu sjednicu prenosi Max tv, Hrvatska televizija, B-net tv i internet. Dakle, nije ništa neregularno. Dapače, zgodno je tko ima dobru sugestiju, konstruktivnu raspravu. Najlakše je sada iznijet svoja stajališta. Izvolite. Prelazimo na, a ispričavam se odgovor na repliku. Izvolite. **Tireli, ne toliko zbog prijenosa, mene stvarno osobno da budem iskrena ne interesira tko gleda, ja sam rekla da bi voljela da nas je ovdje više u sabornici vis-a-vis nas samih. **Leko, Josip To je evo na vaše. A sad kolege ja se ipak zalažem za onaj ravnomjerni razvoj svih regija, pa evo kako mi u Istri imamo sreću da smo to maslinovo ulje lijepo stavili na tržište i našli dobre i lijepe kvalitetne niše i ljude koji su za to ulje zainteresirani. Sigurno mi je stalo da u Hrvatskoj isto tako bude prepoznatljivo i bučino ulje jer je to mislim upravo na tragu te naše konkurentnosti i izvornosti o kojoj toliko Josip (SDP)** Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu klubova zastupnika u Hrvatskom saboru koji su prijavljeni za ovu temu. Prelazimo na raspravu, pojedinačnu raspravu u trajanju od deset minuta. Prvi za raspravu prijavio se poštovani zastupnik Zoran Vasić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja ću se u ovoj svojoj raspravi ograničiti samo na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, budući nisam stigao u onom djelu u ime kruga pa evo želim sada nešto reći. Evo ovo su druge izmjene i dopune navedenog zakona. Izvorno zakon je donesen u prosincu 2009.

uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda odnosi se na uređenje unutarnjeg tržišta i trgovine s drugim zemljama, priznavanje proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija kao i posebne odredbe za pojedine sektore. Uređenje unutarnjeg tržišta obuhvaća tržišne intervencije te pravila koja se odnose na proizvodnju i uvjete stavljanje proizvoda na tržište. Tržišne intervencije se provode kroz nekoliko mjera sukladno ovom zakonu. Jedna od njih su i javne intervencije, mjere otkupa, skladištenja i prodaje proizvoda. A ovdje želim reći, da upravo naše ministarstvo, dakle Ministarstvo poljoprivrede ove godine je sufinanciralo s jednom kunom po kilogramu, dakle konzumne jabuke, a industrijske sa 55 lipa, za što je u proračunu osigurano 38 milijuna kuna. Kvote su određene u iznosu od 30 tisuća tona za konzumne jabuke i 15 tisuća tona za jabuke za industrijsku preradu i upravo je to jedna od mjera ministarstva koja je već je već provođena ove godine, upravo kako bi se pomoglo našim voćarima koji su, koje je ove godine pogodila elementarna nepogoda, i to dvije elementarne nepogode, nažalost, u proljeće mraz i evo sada suša. Dakle, uz ovu mjeru u ovom zakonu su i druge mjere, dakle potpora privatnom skladištenju, posebne interventne mjere, prilagodba prilagodba ponudama zahtjeva tržišta, sustav proizvodnih ograničenja te sustav posebnih pomoći koji se provode u sljedećim sektorima, sektor mlijeka i mliječnih proizvoda, maslinovog ulja, hmelja, voća i povrća, vina, sektor pčelarstva. ovaj prijedlog zakona definira i pojam proizvođačke grupe ili proizvođačke organizacije kao pravne osobe osnovane na inicijativu proizvođača u sektorima određenih poljoprivrednih proizvoda. I ovdje želim citirati evo jedan naslov koji je objavljen ovih dana u jednim dnevnim novinama koji kaže: „Problem cijele ekološke proizvodnje proizlazi iz neorganiziranosti proizvođača“. Mislim da se to može proširiti na ostale nažalost sektore u poljoprivredi. Dakle, trenutno stanje po navedenom pitanju u Republici Hrvatskoj ni najbolje dakle nije riješeno. Premalo je proizvođačkih organizacija i organizacijskih oblika u kojima djeluju naši poljoprivrednici tako da nažalost ono što je normalno u razvijenim zemljama EU evo dosada nije bio slučaj kod nas. Osnovna logika svakako nalaže da je proizvodnja bilo kojeg proizvoda itekako jeftinija ako su ulazni troškovi, odnosno nabavka repromaterijala jeftinija, dakle ako nastupaju zajednički odnosno prodaja isto tako. Pokušalo se u prošlosti i sa osnivanjem tzv. strojnih prstenova, ali ni to nije zaživjelo nego dakle nije se našim poljoprivrednicima sugeriralo recimo da zajednički nastupaju, da ne kupuje svaki od njih traktor, da koristi skupe kredite nego evo očito da se u prošlosti na tome nije pozabavilo, nije se poradilo, ali sam siguran da će ministarstvo na čelu sa ministrom Jakovinom na tome poraditi. Ovaj zakon definira i trgovinu s drugim zemljama, odnosno uvozne i izvozne dozvole te carinske kvote. I evo nekoliko podataka mada je bilo govora i o tome koliki je uvoz, koliki izvoz poljoprivrednih proizvoda dosada bio u RH i ja ću iznijeti sljedeće podatke. Dakle, bez obzira što smo mi turistička zemlja, što ostvarujemo velik prihod od turizma itekako smo poljoprivredna zemlja jer koristimo nešto malo više od milijun hektara poljoprivrednog zemljišta. Dakle, možemo reći apsolutno da raspolažemo sa velikim resursima kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu, a kada uzmemo u obzir i ono državno poljoprivredno zemljište koje se ne koristi onda tek onda tek možemo ovo konstatirati. Ali dakle vratimo se na uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda. Dakle, uvoz u 2011. godini poljoprivrednih proizvoda je bio 2 milijarde i 592 milijuna dolara. Istovremeno izvoz, ponavljam u 2011. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku je bio milijardu i 560 milijuna dolara. Dakle, pokrivenost 60% ovo što je kolega Čobanković govorio, ali nažalost kad se pogleda detaljnija statistika, kad se pogleda što to sve se uvozilo onda dolazimo do poraznih podataka da zapravo se o našoj poljoprivredi dosada nije brinulo na najbolji način. Pa je recimo za meso i klaoničke proizvode 229 milijuna dolara, za živež i životinje 160 milijuna dolara sve za uvoz. Mlijeko i mliječni proizvodi 163 milijuna dolara, povrće 103 milijuna dolara, voće 164 milijuna dolara, biljne masti i ulja 120 milijuna dolara, šećer 135 milijuna dolara itd., Dakle, ne samo da ne izvozimo dovoljne količine poljoprivrednih proizvoda nego i ne osiguravamo dovoljne količine za naše vlastite potrebe pa tako po tim podacima proizvodimo poljoprivrednih proizvoda nažalost za samo 55% svojih potreba. Siguran sam da će se to promijeniti. Dakle, to je više nego žalosno te stoga podupirem sve napore Ministarstva poljoprivrede u cilju razvoja naše poljoprivrede, a prvi od njih sigurno je stavljanje već ranije spomenutog državnog poljoprivrednog zemljišta u funkciju jer nažalost 890 tisuća hektara takvog zemljišta nije u funkciji, trebamo si svi postaviti pitanje koje bi razvoj se osigurao samo s time da da se to stavi u funkciju. I evo nekoliko primjera aktivnosti Ministarstva poljoprivrede u ovoj godini kada govorimo o uređenju tržišta. Evo prvo dakle što bih želio pročitati, a to je dakle da je 2. listopada ove godine 2012. godine stalni Odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja Europske komisije na svojoj sjednici u Bruxellesu jednoglasno usvojio odluke kojima se RH bez ograničenja dozvoljava izvoz svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja svinja na tržište EU kao i odluku kojom se odobrava izvoz školjkaša. To je u konačnici rezultat rada ovog Ministarstva. A da se vratim na uvoz i izvoz, po ovim pokazateljima 4,6 puta manje izvozimo živih životinja i mesa u odnosu na uvoz pa sam siguran da će se sa ovom mjerom, odnosno ovim odlukama to stanje promijeniti, odnosno poboljšati. I drugo što sam htio reći vezano na nešto što se tiče ovoga zakona, a to je da evo svjedoci smo bili neki dan o tome dakle da je javnost je bila obaviještena, odnosno saznala je novinari su saznali i obavijestili javnost o tome, dakle o otkriću nekoliko pošiljki mliječnih i mesnih proizvoda iz BiH koji su navodno bile zaražene salmonelom. Inspekcija je odradila promptno svoj posao dakle sve ono što ne zadovoljava propisanu kvalitetu nije ušlo na hrvatsko tržište i informacija koja je nakon toga došla iz ministarstva dakle da svi dobavljači za čiju robu je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nije kvalitetna u idućem razdoblju su podložni pojačanom nadzoru te ako se takav slučaj ponovi više se neće moći plasirati ovdje svoje proizvode. Dakle, kraj citata, informacije iz ministarstva. Mislim da svi građani RH mogu biti sigurni znajući da se provode ovakve mjere. I na kraju dakle uz sve ovo što sam spomenuo novost dakle u ovom zakonu je pojam formiranja špekulativnih zaliha. Radi se o tome da zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u slobodnom prometu u RH koji na dan pristupanja EU prelaze razine koje se mogu smatrati uobičajenim razmjenom zaliha mogu biti predmet kontrole i regresnog regresnog prava. I budući sam ranije rekao da je ovaj zakon usklađen sa pravnom stečevinom EU mogu samo zajedno sa svim prethodno rečenim ponoviti, odnosno istaknuti da ću podržati donošenje ovog zakona. Hvala vam. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljena je replika poštovanog zastupnika Petra Čobankovića. Izvolite. **Čobanković, Petar (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre. Uvaženi kolega a dvije stvari ću kazati, jedna je rekli ste o provođenju mjera intervencija na otkup jabuka, mandarina, grožđa i slično. Da, to je mjera koja se nastavlja u kontinuitetu i slažem se dobra mjera koja pomaže jer inače bi u ovako teškoj godini praktično sa ovakvim štetama kakve su imali i vinogradari i voćari praktično doživjeli kolaps. Ali to nema veze sa ovim zakonom. To je nacionalna mjera koja nema uporište u uređenju tržišta i mi je možemo provoditi dok nismo članica EU. Druga stvar, još jednom ću ponoviti određene podatke, gledajte kad govorimo o vanjsko-trgovinskoj bilanci, onda govorimo prvenstveno akcenta dajemo na uvoz. I slažem se, možda previše uvozimo, jel znate, ali isto vrijeme Hrvatska ima i značajan izvoz. I druga stvar, nemojmo se odmicat turizma, u turizmu se ostvaruju određeni prihodi. Najbolji oblik izvoza je kada se, ima potrošnju kroz turizam i to ti je izvoz bez prelaska granice. Iako je 7 milijardi prihod od turizma, oće bit 7 milijardi eura? se slažemo da je minimum 15% na to otpada na hranu? Izračunajte sami onda i nemojmo govoriti da ne pokrivamo ni vlastite potrebe. Hrvatska pokriva, kada se to sve uračuna i vlastite potrebe i dio potreba za turizam, naravno.

dakle ove godine izdvojilo novce i za industrijsku jabuku upravo zbog teške situacije. Međutim, više ću se osvrnuti na uvoz i izvoz, dakle ja sam iznio podatke pa ja ću ih ponoviti, dakle nažalost prema prema podacima iz 2011. godine uvezlo se proizvoda u vrijednosti 2 600 milijuna dolara, a izvezlo se u vrijednosti 1 600 milijuna dolara. Znači, mi smo u minusu milijardu dolara. A kada znamo sa kojim resursima raspolažemo, onda je to žalosno, onda je to žalosno. I kada pogledamo koja je to struktura uvezene robe, bojim se, ja bi volio vjerovati u ovo što vi kažete ali po informacijama naših proizvođača do sada nisu uspjeli plasirati svoje proizvode hotelskim lancima, nego je to mahom bilo uvezena roba. Ali ću reći još nešto, nije li žalosno, nije li sramota da između ostalog uvezeno je, budimo iskreni za mali iznos u vrijednosti od milijun dolara, ali dovoljno govori, biljnog materijala za pletariju, prevedeno uvezeno su sigurno vrbove šibe. Je li se možemo složit s time da s obzirom na toliko neobrađeno poljoprivredno zemljište koje do sada sve ove godine nije stavljeno u funkciju, da se nije moglo poticati, odnosno da nije se moglo ići prema našim proizvođačima, pa da i to proizvode ako ne mogu ništa drugo, pa da bar to ne uvozimo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći za raspravu od 10 minuta je poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo, moje izlaganje će ići u smjeru onoga što je zapravo kolega Vasić već najavio, odnosno moja rasprava se tiče Zakona o regulaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda, odnosno jednog aspekta koje je kolega Vasić spomenuo, ali se nije na njemu zadržao. Naime, mislim da je vrlo bitno naglasiti kada raspravljamo, dakle o regulaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda, da taj segment posebno treba regulirati budući da je tržište često generator nestabilnosti cijelog poljoprivrednog sektora. Dakle, ako govorimo o cijenama proizvoda i slično, da li proizvođači proizvođači ocjenjuju da je to isplativo itd. Moram reći da je ta potreba prepoznata već i prije, pa se išlo u tom smjeru da se osnuju burze poljoprivrednih proizvoda koji bi učinili dostupnost velikih količina poljoprivrednih proizvoda na jedno mjesto, dakle olakšali eventualno prerađivačkoj industriji, ugostiteljima i slično brzi dostup poljoprivrednom proizvodu. I tako su osnovane burze u Rijeci, Benkovcu i Osijeku, ja raspolažem informacijama dakle samo u ta 3 mjesta, ali oni više funkcioniraju kao veletržnice. Međutim, po onome kako sam ja shvatio koncept burzi, veletržnice zapravo to nisu. Ono što su burze trebale učiniti, dakle je prije svega dostupnost velikih količina određenog proizvoda. Dakle, ako imate proizvođača, uzmimo recimo neku pivovaru, koja treba određenu količinu hmelja, ona se treba obratiti burzi koja ima, dakle u registru proizvođača, odnosno ponuđača tog proizvoda i lako može i na relativno bezbolan način, dakle kad se dogovore o cijeni doći do velike količine. Pomaci su tu stalni i pomaci dolaze i kao inicijativa nekolicine udruženih proizvođača tako da sam obaviješten da postoji Internet burza

ako uzmemo u obzir da OPG obrađuju trend od 70% obradivih zemljišta u Republici Hrvatskoj. Dakle, što se tiče zemljišta, ako gledamo to sa zemljišne strane, možemo reći da su mali proizvođači, dakle OPG tu svakako imaju primat. Druga stvar, što je isto kolega Vasić spomenuo je zadruživanje proizvođača i clastering koji je izuzetno bitan u ovom segmentu. Dakle, iz nekoliko razloga, prije svega omogućuje proizvođačima određenog proizvoda mogućnost da isporučuju velike količine određenog proizvoda. Dakle, ako govorimo primjerice o ugostitelju koji traži veliku količinu meda za svoju potrošnju, dakle jedan mali proizvođač mu to možda ne bi mogao ponuditi, ali njih 4, 5, 6 udruženih bi to možda mogli. Također, clastering i zadruživanje smanjuju ulazne troškove, dakle ako imamo više proizvođača koje sa manjim zemljištima koriste iste strojeve ili istu infrastrukturu ili razmjenjuju različite proizvode jer otpad jedne proizvodnje je zapravo sirovina za druge. Dakle, tu prije svega mislim na povezanost ratarstva i stočarstava itd. To stvara konkurentnost, dakle onda na taj način mali proizvođači postaju konkurentni i na tržištu. Referirat ću se ponovno tu na turizam, jer se turizam dosta spominjao, dakle veliki hotelski lanci i ostali su podložni Zakonu o javnoj nabavi, dakle oni moraju provesti javne natječaj ukoliko žele velike količine. Da bi mali proizvođači uopće mogli konkurirati na takvim natječajima oni moraju prije svega imati količinu, a onda moraju ponuditi zadovoljavajući cijenu, dakle koja će onome koji provodi javni natječaj učiniti prihvatljivom. I na kraju ono što nije zanemarivo je brendiranje, brendiranje koje je izuzetno bitno i dati ću vam primjer iz pčelarstva. To je primjer dobre suradnje pčelara i jedinice lokalne samouprave u ovom slučaju Krapinsko-zagorske županije koji su zajedničkim snagama ishitrili novi brend, a to je zagorski Bagremov med. Dakle Bagremov med na kojem se radi da bude prepoznatljiv kao proizvod Zagorskih brega. Ono što je Ono što je loše kod pčelara, a posebno mi je drago da dolazim iz Osijeka koji je uostalom i kolijevka pčelarstva u Hrvatskoj je to da se naš med često baš zbog te neprepoznatljivosti kao brenda često uvozi u EU dakle u svojstvu svojstvu sirovine te se onda pakira u njihovu ambalažu i prodaje pod drugim brendovima, to za naše pčelarstvo mislim da mu ne služi na čast ako uzmemo u obzir dakle da izuzetan potencijal što se pčelarstva tiče imamo. Dakle prije svega ovo je apel jedinicama lokalne samouprave ali i ostalim državnim institucijama uključujući tu i ministarstvo da prepoznaju ovaj problem i da se aktivno uključe u rješavanje istog. Pojedina ministarstva i državne institucije odnosno jedinice lokalne samouprave i rade. Dakle naveo sam ovaj zagorski primjer ali vjerujem da ih ima još. Ministarstvo poduzetništva i obrta tu sada također može uključiti i uključuje se sa poduzetničkim impulsom budući da su poljoprivrednici dakle ne egzistiraju svi samo isključivo kao OPG-ovi nego kao i d.o.o. itd. Dakle još jedanput ministre imajte to na umu, vjerujem da se i upoznati s tim problemom ali i svaki zakon koji će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, a u ovom slučaju dakle tržište poljoprivrednih proizvoda ima moju podršku. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljena je replika, poštovani zastupnik Vladimir Bilek. Izvolite. htio bih se u potpunosti u biti složiti sa vašim izlaganjem kompletnim samo bih htio dodati još nešto tome. Znači prvi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji su prvi u Hrvatskoj pčelari zaštitili svoj brend, zove se Slatka nit, to je med od bagrema. Propisan je pravilnikom u suradnji i sa ministarstvom i sa Agronomskim fakultetom i evo i tamo smo otišli korak dalje u suradnji sa regionalnom samoupravom gdje smo kroz projekt Čaša mlijeka, žlica meda koji je išao od strane HNS-a pokrenut uveli u naše obroke, u naše vrtiće, u naše osnovne škole tri puta dnevno zdravu hranu kroz med, a sada polako nastavljamo dalje sa tim projektom Direktno uz mlijeko. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala predsjedniče. Pa evo nisam … projektom držim da je to jako dobro primjer ali mogu vam dati i drugačiji primjer čisto da znate kakva je situacija na terenu. situaciju Dani meda u Hrvatskoj koje se održavaju u Osijeku da svake jeseni koji po meni budući i na snagu osječkog pčelarstva odnosno Osječko-baranjske županije i na tradiciju nisu dovoljno prepoznati i podržani od strane jedinica lokalne samouprave. Dakle nešto imamo dobru priču koja se definitivno može graditi pčelarski savez županijski je vrlo entuzijastičan oko te priče, želi širiti, međutim nedostatak sluha jedinica lokalne samouprave to može ugroziti. Hvala. Hvala i vama. Sljedeći govornik je poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Pa ja bih se prvo dovezao na izvješće gospodina Čobankovića i kolegice Tireli koji prihvaćam u cijelosti. Nešto što je vezano za elementarnu nepogodu sjećam se da smo u ovome Domu razgovarali o tome da se proračunska pričuva daje zapravo za cijene putnih karata srednjoškolaca, a to je očito danas nedostatak jer su se ta sredstva mogla iskoristiti za ovu elementarnu nepogodu. No, iz barometra Instituta za društvena istraživanja "Ivo Pilar" po percepciji hrvatskog društva poželjni gospodarskih sektora na lokalnoj razini 62,4% zauzima turizam i podržavaju razvoj turizma, a 50,7% razvoj poljoprivrede. To je i razlog bez obzira što se ova sjednica prenosi večeras ukrasnim satima možda bio da se ove točke ova objedinjena rasprava možda prenosila u jutarnjem terminu. No, ne trebamo biti puno pametni kako bismo napravili korelaciju između turizma i poljoprivrede a ja bih još ovdje dodao i drvnu industriju zbog hotelskih i drugih kapaciteta dolje i Dalmaciji. Normalno da je to nužno i potrebno i to svakako treba iskoristiti. Za sve ovo su prethodili infrastrukturni uvjeti, da toga nije bilo teško bismo danas govorili o uspješnoj turističkoj sezoni, teško bismo govorili o tome da nismo imali autocestu o velikoj posjećenosti naših turista pogotovo iz zapadne Europe. Ono što je bitno zašto spominjem taj dio turizma i autoceste u poljoprivredi, poljoprivreda ne smije, mislim da je to kolegica dobro rekla, ne smije zavisiti o meteorološkim uvjetima. Taj problem navodnjavanja odnosno odvodnjavanja je nužan i bitan upravo zbog poljoprivrednika. što želim reći ali iz vladinog programa pročitati neću sve, Vlada u svom programu kaže i govori o većim ulaganjima u zemljišta, definiranje optimalnog odnosa između farmerske i industrijske poljoprivrede, provođenje komasacije, primjeni ekonomskih kriterija, podupiranju razvoja stočarstva, ratarstva, kapitalnim ulaganjima, osnivanjem razvojnih poljoprivrednih centara, gradnji odgovarajuće komunalne i ostale infrastrukture, poticanje održivog razvoja seoskog prostora itd., Svakako pohvalno. No, problemi s hranom u svijetu trebaju se gledati kao jedan strateški faktor. To je nužno i to je bitno i to pametna Vlada mora iskoristiti. To je signal svima nama. Hrana je skupa i bit će još skuplja. Gospodin Vasić je govorio da imamo iskoristivo samo 1 milijun hektara što je, ne znam koliko je to u postotku ali svakako se može iskoristiti više. Ono što mi trebamo napraviti urgentno, a to je dok mi večeras pričamo jedna stočna stočna farma ili jedno OPG je zatvoreno. Zato im pomognimo u određivanju prioriteta, prilagodbi politike i potrebe određenog prostora, regije, odabiru modela potpora i kontinuiranoj edukaciji. Vlada svakako pod hitno mora uskladiti program razvoja sa ukupnom gospodarskom politikom kroz šume, vode, poljoprivredna zemljišta, pridruživanje odnosno udruživanje manjih OPG-a ili slično, da nam se ne dogodi ovaj problem sa otkupom mlijeka u Dalmatinskoj zagori koji nama dolje stvaraju silne i velike probleme. Što nam se dogodilo u ovih 9 mjeseci? Smanjena je cijena mlijeka, sporazumno regulirane cijene su razvrgnute, ukinuta je tržišna intervencija sa 42 lipe po litri, povećana je cijena stočne hrane. Ako tome dodamo sušu i nedostatak stočne hrane onda vidimo koliko je teško hrvatskim stočarima, pa ako hoćete i ratarima i voćarima. Ono što mene posebno brine, a to je da se količina mlijeka koja je bila 600 milijuna litara povećana je na 750 milijuna litara i strah me da se ne vratimo ponovno u 2003. godinu na ovih 600 milijuna litara. Ono što je još jako bitno, pogotovo iz krajeva odakle ja dolazim, ta mala obiteljska gospodarstva, te male farme su vrlo bitne zbog populacije odnosno depopulacije stanovništva jer šteta je izgubiti to stanovništvo na tim krajevima. To mora također biti strateški interes Hrvatske. I na kraju da ne duljim jer je jako kasno, ne znam da li znadete gospodine ministre da je udruga mljekara za sutra najavila veliki prosvjed, ne znam da li razgovor sa vama i u Vladi i seljaci koji zahtijevaju najnižu otkupnu cijenu od od 4,05 kuna po litri mlijeka jer im uz dosadašnju otkupnu cijenu od 1,99 do 2,40 gubici u proizvodnji minimalno iznose 1,5 kuna po litri. Troškovi proizvodnje povećavaju se iz mjeseca u mjesec, većina otplaćuje visoke rate kredita, skuplje je gorivo, struja, plin, veterinarske usluge, stočna hrana, a država im još nije isplatila ni sva dugovanja za proteklu godinu. Dodatni problemi ove godine bili bili su kao što sam rekao povezani sa sušom. Zbog toga je mlijeka puno manje. Iznesen je podatak da je samo u ovoj godini Hrvatskoj propalo od 1500 do 1700 farmi mlijeka što svakako nije dobro. U 2001.godini bilo ih je 58000, a danas ih ima samo 12800. U kolovozu ove godine proizvedeno je 4,5 milijuna litara mlijeka manje nego u istom razdoblju lani što je pad proizvodnje od 10% mjesečno. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeća je poštovana zastupnica Ruža Tomašić. Nema je u sabornici, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Poštovani zastupnik Marijan Škvarić sljedeći je. Izvolite. **Škvarić, Marijan (HNS)** Uvaženi gospodine predsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ovdje je puno toga rečeno i ono što smo već definirali u okviru, ove zakone koji su danas pred nama, ja bih ipak možda sad ukratko rekao više što se tiče samog ruralnog razvoja. Baš temeljem toga ja kao gradonačelnik gdje direktno radimo sa ljudima, radimo sa poljoprivrednicima gdje izražavaju svoje poteškoće i probleme koje imaju. možda usporedbu, ruralni razvoj se definira u okviru Europske unije svako ono područje koje ima manju naseljenost od 135 stanovnika po km2 tako da generalno veliki dio Hrvatske spada pod ruralni razvoj i cijelo ovo područje kojem ja pripadam sjeverne Hrvatske je također u tom dijelu. Pa generalno što bi mogli konstatirati da nakon mnogih ovih izjava kako nam je poljoprivreda jedan od strateških razvoja Hrvatske da se puno ulaže u poljoprivredu, da imamo veliku tradiciju u poljoprivredi, ali kad to rezimiramo do ovog trenutka nekih mjesec dana ukinemo uvoz i mislim da bi jako brzo umrli od gladi. To je nažalost rezultat svega toga i to baš govori o tome da ako nismo dosad sami bili sposobni neke stvari definirati da evo prihvaćanjem prije svega ovih zakona koji se temelje da se može uskladiti i koji su definirani prije nekoliko godina u međusobnom pregovoru Republike Hrvatske i Europske unije pa se nadamo da ćemo onda to doista na onu razinu koja će prije svega definirati opstojnost razvoja poljoprivrede, a i držive u cjelini. Tu bih posebno ipak spomenuo stvari koje bi htio napomenuti na način da moramo imati specifičnost našega područja cijele Republike Hrvatske, ne smije se generalizirati. Jer ipak ova poljoprivredna raznolikost i bioraznolikost u dijelu od Slavonije preko priobalja, otoka, Hrvatskog zagorja, Međimurja, Podravine itekako treba to uvažavati i vidjeti kako na neki način napraviti specifičnost. Evo samo jedna stvar i digresija, jednom lošom poljoprivrednom politikom ne uvažavajući manji dio proizvodnje samo evo moga grada, područje grada Lepoglave od prije nekih 15-tak godina preko 2500 krava sada smo se sveli na manje od 200, s time da imamo samo još nekoliko koji imaju 10-tak i više krava jer Hrvatsko zagorje i ovo područje hvala. staračka poljoprivredna domaćinstava, mala stada po gospodarstvu i prije svega, ako imamo OPG-e, oni su prepušteni sami sebi. To je tradicija gdje dugo godina su ljudi živjeli uz jednu kravicu, tele koje je ta obitelj hranila, sad više nema kome, gdje sa hraniti. To je problem nas u lokalnoj samoupravi, kako te, tu specifičnost pomoći s našim poticajima, potporama koje će biti od strane lokalne razine, županijske razine i razine državne. To je jako teško. Evo samo da spomenem da od 2002. do 2011. godine Zakon o poticajima, što je ipak poticaj, poticaji su najbitniji, mijenjao se petnaestak što je u prosjeku zaista sedam mjeseci po zakonu, izmjeni tog zakona. I ono što je bitno napomenuti, u stvarnosti to znači da ako jedan ratar zasije određenu kulturu nakon žetve vrijedila su već sasvim drugačija pravila ili proizvođač mlijeka je ostavio, koji je ostavio budući junicu za proizvodnju mlijeka u trenutku kad je ta junica, poslije poslije krava, već je taj poticaj promijenio se četiri puta. Tu sam već nekoliko puta i tokom ovog večeras rekli. Pa definiranjem da nas je sve to zajedno dovelo do smanjenja poljoprivredne proizvodnje, tehnološkog zaostajanja, smanjenja zaposlenosti, povećanja zaduženosti, nelikvidnosti, visokih cijena proizvodnje i zapuštanje ruralnih područja. Evo zaista možemo reći da sve više umjesto obrađene površine imamo površine pod šikarom i ja mislim da u Hrvatskoj najbolje uspijeva ambrozija. Naravno u tom dijelu i ta raznolikost i u ruralnom području i ostale stvari koje su možda dostupne, i još su u velikim povojima jer također nemaju i adekvatnu potporu s te razine, prije svega seoski turizam, bioplinska postrojenja i ostale poljoprivredne djelatnosti koje možemo na tom dijelu napraviti. U svakom slučaju hrvatska poljoprivreda je platila za sada preveliku cijenu u cilju gospodarskog integriranja u Europsku uniju, što i nije trebalo tako biti. Naravno, ovi svi zakoni ne rješavaju pitanje poljoprivrede u cilju Republike Hrvatske ali daju nadu i način rada rada kako se to radi u članicama. Sigurno će ministarstvo kroz ostale zakonske instrumente rješavanja doprinijeti tome da Republika Hrvatska jednog dana bude samodostatna u proizvodnji hrane. Također podržavam i ovaj zakon kao u ime kluba HNS-a jer konačno transparentnije dugoročnije otvara mogućnost sudjelovanja gradova i općina u sustavu državnih potpora, budući da na lokalnoj razini najbolje poznajemo svoj kraj i naše potrebe. Također želimo da kroz ove tri godine od ulaska u Europsku uniju koliko nam je dopušteno i dalje provodimo poticaje koje smo imali i do sada. Prijašnji zakoni što smo rekli su nas uvijek u tome ograničavali na razdoblje unutar jedne godine. I tako bi htjeli da i dalje, kao što je prijedlog ovih zakona, to bude transparentno i da to, žao mi je što već prije nije bilo provedeno. Naravno, u konačnici želimo da nam poljoprivreda bude što uređenija, a naročito da sve one špekulacije i nepravilnosti koje su se dešavale u poticajima i svim drugim stvarima, da uvijek bude podređena kaznama. Ja bi tu samo još spomenuo i nekoliko sugestija stvari koje bih htio iznijeti. Jedna od tih je da ono što smo već govorili da zaista u dodatku tri kod iznosećih sektora, ja isto sam primijetio i naročito i na sugestiju naših proizvođača s područja Sjeverne Hrvatske da zaista tu nema i bučinog ulja. Možda je bilo rečeno da prije kad su se definirali okvirni sporazum s Europskom unijom da u tom trenutku nije bilo velikih proizvođača, da to nije bilo toliko prisutno na tržištu. Ali evo unazad nekoliko godina i preko Udruge proizvođača bučinog ulja Hrvatske, zaista je taj proizvod i te kako vrednovan. I moram se čak i služiti jednom konstatacijom da nama na kontinentu je puno teže neke stvari definirati, provesti u odnosu na možda more. Maslinovo ulje samo po sebi valjda baš zbog velikog broja turista i neki koji to slikaju, snimaju, ljepše im je doći na more je više propagirano a mislim da bučino ulje apsolutno u svakom tom dijelu zavređuje isto takav tretman. Tu bih posebno spomenuo i evo primjer Međimurje, Goranske županije, gdje smo puno tu uložili. Evo ministar je bio posebno isto prisutan gdje smo posebno preko IPARD sredstava dobili sredstva gdje smo uložili u razvoj proizvodnje kapaciteta i preko ugovaranja itekako se taj dio širi. Već kad spominjem IPARD evo zamolio bih ministra i ministarstvo da zaista učinimo sve da sredstva koja su na raspolaganju još ovih godina, da educiramo ljude, educiramo poljoprivrednike, omogućimo zakonsku regulativu, da ju prilagodimo i da ta sredstva koja nam se jednostavno nude možemo maksimalno u tom dijelu iskoristiti. Također bih još spomenuo i sugestiju da se maksimalno koliko god se može udruge koje su registrirale oznaku izvornosti, tu bih prije svega spomenuo dobar primjer vanjskog zelja, ili zemljopisnog podrijetla meso zagorskog purana da više na cijeloj Hrvatskoj radimo na jednoj takvoj zaštiti. Ulaskom u Europsku uniju će se dogoditi, možda nam netko iz Skandinavije zaštiti nekakav naš proizvod u Hrvatskoj. Moguće je jer ono ne tko se sjeti prije, ali tko odradi sve one uvjete za taj, tako ne bi bio dobro, pa i vidimo da se svađamo da li kranjska kobasica spada u Austriju, Sloveniju ili možda nešto u Hrvatsku. Tu bi trebalo također upozoriti sve naše proizvođače i od strane ministarstva da se to više inicira i da ono, specifičnost i posebnost zaštitimo. Ipak je to naše. I naravno tom dijelu je da sve dobronamjerne sugestije, struke u rješavanju tog problema budu moguće da preko ministarstva to vidimo. Zaista ministar je evo zaista, ove godine obišao praktički cijelu Hrvatsku u razgovoru sa neposredno poljoprivrednim proizvođačima je također došao do ovih zaključaka. Evo Hvala i vama. Na vaše izlaganje prijavio je repliku poštovani zastupnik Vladimir Bilek. Izvolite. **Bilek, Vladimir (HNS)** Evo uvaženi kolega, drago mi što ste spomenuli još pogotovo u jednoj rečenici bučino ulje i IPARD. Naime, gospodin Čobanković kad je izlagao ovdje rekao je da je bivša Vlada dobro završila pregovore. Drago mi je da je to prolazna ocjena, drago radi nas svih, al mislim da se ipak možda u nekim stvarima moglo bolje, pošto sad evo sad bučino ulje više ne možemo ni ubacivat ni ništa jer je ispregovarano tako kako je. Sad smo trenutno u toj situaciji. A vezano uz IPARD znamo da ovoga Republika Hrvatska odnosno naši poljoprivrednici su vrlo malo iskoristili sredstva iz tog fonda, prije svega zato što nismo bili pripremljeni. Nije se možda dovoljno odradilo na tom dijelu. Evo ja mogu ovdje reći da mi je drago što je ovo zadnji put kad smo bili u Bruxellesu i kad je imamo informaciju direktno znači iz Bruxellesa i ovdje iz ministarstva da nam konačno i ovaj krug IPARD-a ulaze i strojevi, znači i traktori do 100 kilovat sati. Znači, da su sad naši poljoprivrednici u mogućnosti dobiti povrat od 50% sredstava investiranih. Nažalost, možda je to ipak došlo malčice prekasno jer imamo strašno kratak rok za to iskoristiti, da smo mogli taj segment koristiti ranije sigurno da bismo sredstva iz IPARD fonda iskoristili u daleko većoj mjeri. Ono što bi se moglo ovdje povući paralelu između IPARD fonda i nekadašnjih naših kapitalnih ulaganja koja su sa stvarno dobrom namjerom ovoga ispala je jako loša. Zašto? Poljoprivrednici su išli u ogromne investicije, u kredite u izrade staja od 2, 3 milijuna kuna, dobivale povrate od milijun, milijun i pol kuna, ali nisu imali obvezu utrošiti ta sredstva dalje u investiciju ili u otplatu rata anuiteta kredita, nažalost. Jer tu jedan dio stvarno krivnje leži na samim poljoprivrednicima. Što su od tog dijela kupovali nećemo ulaziti jer ne možemo reći da poljoprivrednici kupuju skupe strojeve. Možda auto od 30, 40 tisuća eura jest skup stroj, ali jedan traktor ili jedan kombajn od 40-ak, 50 tisuća eura stvarno nije skup stroj i rekao sam malu cifru evo kao što ste rekli. Evo, samo mala digresija na ovaj dio. **Leko, Sljedeći za raspravu je poštovani zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Rekao bi moj Dragutin Tadijanović dugo u noć, u zimsku bijelu noć pa ću i ja onda ovo je jesenska noć pa ću ja skratiti maksimalno. Smatram da smo trebali pojedinačno točku po točku raspravljati, ali poštujem odluke i to je tako. Želim nešto reći o potporama u poljoprivredi. Sve Vlade dosada, u proteklih 8 godina, a i ova Vlada značajna sredstva izdvaja za potporu poljoprivredi ne samo za kulture koje su posijane nego su se potpore davale i za kapitalna ulaganja tj. povrat sredstava na kupljene strojeve, izgradnju farmi, višegodišnje nasade itd. da ne oduzimam dragocjeno vrijeme, a sve iz razloga kako bi taj hrvatski seljak spreman što se tiče opreme i resursa zemlje, farmi i svega ostalog spreman dočekao ulazak u EU na to ja bih rekao europsko i svjetsko surovo tržište kad se tiče poljoprivrede. Da li smo u tome uspjeli? Ja mislim da da jer su značajna sredstva uložena. Propusta je bilo. Na primjer ona prva povjerenstva za dodjelu poljoprivrednih zemljišta mnogi, ne mnogi, mnogi je grubo od mene neki koji se nisu bavili tradicionalnom poljoprivrednom proizvodnjom dobili su velike površine, uzeli kredite, te površine nisu imali ni referentan prinos na tim površinama, uzeli skupe strojeve i ušli u probleme. Danas zatvaraju farme, OPG-ove, poduzeća i slično. Ali ljudi koji su ispekli zanat na poljoprivredi, koji su jeli kruh sa 7 kora bogami snašli su se u ovim i ovakvim uvjetima jer nikada u povijesti nisu imali potporu nego su morali plaćati porez na poljoprivredno zemljište Mislim i smatram taj resurs poljoprivrednog zemljišta da kod nas u Hrvatskoj nije u potpunosti iskorišten. Ako uzmemo u obzir one površine koje se ne obrađuju, ako uzmemo u obzir one površine koje su pod minama, koje trebamo što hitnije razminirati kako bi i njih stavili u funkciju a sve naše općine i gradovi, ja mislim 99, 98% su donijele programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem gdje su obavezno morali staviti povrat, a taj dragi prijatelji povrat još i dan danas ljudi koji su oštećeni imaju rješenja, nisu svi ima primjera, uvedeni u posjed. Što im je bivši sustav oduzeo. Sljedeće je koncesije, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta i nešto vrlo bitno što sam primijetio na terenu, ja vjerujem da ste i vi to primijetili, a to je Zakon o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta nema ovih oblika, po meni raspolaganja, znači povratak koncesije, zakupa i eventualno prodaje Zakona o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta ako nisu napravili jednu predradnju, a to je izmjera poljoprivrednog zemljišta a to još uvijek u nekim našim županijama nije učinjeno. Bez izmjere poljoprivrednog zemljišta nema raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. I ako se radi o povratu i o koncesijama i o zakupu i o prodaji. Treba nastaviti sa onom praksom koju je koju je bila kod nas na terenu, ne znam sada kakvo je tu stanje da je Državna geodetska uprava plaćala 33% izmjere, županija 33% i općina ili grad na kojoj se izmjera vrši 34%. Tu je trebalo izdvojiti značajna sredstva kako bi ove oblike raspolaganja mogli u punoj mjeri koristiti naši poljoprivrednici. Ovdje je bilo spomenuto održavanje kanalske mreže 3. i 4. reda. Ono što smo u proteklih 4, 5 godina napravili danas je to opet zaraslo u šiblje, korove i zašto? Jer se nije održavalo. Nije bilo tarupirano i izmuljivano ti kanali 3. i 4. reda. Poljoprivredna inspekcija treba i mora raditi svoj posao, ali se događaju neki apsurdi na terenu da sitni poljoprivrednici imaju svoje posjede na 15, 16 , 17 mjesta pa Uredu državne uprave dođe do greške ovdje ječam, ovdje je pšenica ili zob a potpore su za taj iznos iste iste na te kulture, a ne našli smo ti grešku kompletno nemaš nikakvu potporu na sve ostalo što si te vegetacijske godine zasijao. Poljoprivredno zemljište koje nije iskorišteno općina je dužna, dati to poljoprivredno zemljište na jednu vegetacijsku godinu da zemlja ne stoji pusta. I imamo slučajeva na mojoj Brodsko-posavskoj županiji gdje su to načelnici općine učinili i izdali potvrdu tome kome je dao da može koristiti potporu i na kraju bili kažnjeni jer je u proceduri, je napravljena greška, nije natječaj bio objavljen na oglasnoj ploči itd., nisi smio dati potporu tome kome je povjerenstvo jednoglasno dodijelilo zemlju, nego si morao dati, mogao dati potporu prethodnom korisniku koji je tu to isto zemljište koristio mislim ugovor na 10 godina. I ja apeliram kao i moji kolege koji su večeras spomenuli ove godine štete su bile u poljoprivredni enormne i molim da se izmogne bilo kakav način kako bi ljudi, poljoprivrednici koji su te štete imali bili na bilo koji načini obeštećeni. I zadnje što ću reći, zadruge. Naš poljoprivrednik u bilo kojem dijelu Republike Hrvatske ima neku odbojnost, averziju prema zadrugama. Kod mene naš slavonski seljak naučio da svako ima sve svoje, od traktora, 50, 60, 150 konja, sve priključke i kombajn na kraju, umjesto da su se udružili, uložili to sve u zadrugu i 5, 6, 8 koliko je ljudi i dakako da ovi ljudi, ovi poljoprivrednici koji su ušli sada u poteškoće ne mogu vraćati svoje kredite. Da zbog toga ne udruživanja su upali u te poteškoće i sada imaju velikih problema i sada su im svi na kraju krajeva krivi. Kao i predstavnik moga kluba, jer rekao da će podržati ova 3 zakona, tako i ja. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Za repliku se prijavio poštovani zastupnik Vladimir Bilek. Izvolite. Poštovani kolega, evo ovako, mislim da niste u pravu kad ste rekli da kod inspekcijskog nadzora, kad se naiđe na neku nepravilnost, da se oduzima kompletna potpora. Ja koliko znam iz praktičnih iskustava kod kolega poljoprivrednika da ukoliko se desilo, jer su ponekad i mijenjali zemlju, a to nije bilo ucrtano pa ipak došlo do problema imali su određeni procentualno smanjenje u isplati potpora. Znači ne oduzima se kompletna količina nego kad se nađe nepravilnost onda se urgira po toj nepravilnosti. Složio bih se s vama, s konstatacijom da smo strašno puno novaca investirali u poljoprivredu i da je bivša Vlada to odvojila enormne količine u proračunu, daj Bože da je moglo i više, daj Bože da smo mi sad moli u ovom proračunu odvojit više. Normalno da oni ljudi koji su tad vidjeli mogućnost i način poslovnog razmišljanja, evo ja mogu jedan, kao jedan dobar primjer reći za jedno obiteljsko gospodarstvo Kek recimo iz Brestovca, koje je sa investiranih 20 tisuća eura na startu i malom štalicom došlo do sad jednog uglednog poljoprivrednog gospodarstva i radi kapitalnih ulaganja i radi korištenja svih mogućnosti sredstava koje država radila. Ali ono što niste dobro radili, nije funkcionirao nadzor. Išlo se dijeljenje potpora na područjima gdje uopće nisu bila zasijana, da su se te potpore vratile, a to su bile ogromne površine gdje su potpore bile dijeljene a nikakav nadzor nad tim potporama nije bio, tako da. Mislim da tu ne možemo složiti baš da se jako dobro pripremio poljoprivrednik. Mislim da je nadzor funkcionirao da bi smo imali gotovo 30% poljoprivrednika uspješnih više jer ponekad i kad neko pokuša, znate kako kažu "Prilika čini lopova", a kad taj neko ko je u prilici dobije po prstima onda drugi put razmišlja pa ne ulazi u tu priliku. Hvala. Hvala i vama. Zadnji prijavljeni zastupnik za raspravu u trajanju od 10 minuta Boris Kovačić. Izvolite. **Kovačić, Borislav Gospodine predsjedniče evo hvala vam lijepo što ste mi dali riječ i također vam zahvaljujem nakon i evo moje replike što ste tako lijepo zaštitili sve nas i u ove kasne sate, da imamo pravo govoriti. Ja ću, bez obzira na to biti uviđavan, pa ću maksimalno skratiti ovu svoju raspravu ipak je kasno. Tako ću i preskočiti raspravu o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, ali iskoristit ću ovdje priliku, evo s obzirom da je ovdje nazočan gospodin ministar sa svojim suradnicima i gledam kako je to jedna mlada ekipa i naravno da nas strpljivo slušaju, a šta će drugo. Međutim, htio bih ipak reći, pored svih ovih problema o kojima smo slušali, doista sam pažljivo slušao kompletnu raspravu, po meni je bila i kvalitetna i produktivna. Meni se čini, vi imate lijepi posao, mladi ste ljudi, u poljoprivredi, ja imam već fest godina, ja imam 39 godina radnog staža, možda i više. Vjerujete mi upoznao sam toliko vrijednih ljudi, naročito u poljoprivredi, pa i polutana. Dajmo njima šansu, ajmo se malo otkloniti od ovih špekulanata o kojima je bilo riječi, o ovih koji iskorištavaju ovo ono. Toliko imamo divnih ljudi i to čini mi se u svim krajevima Hrvatske, osobno ih poznam. Vi tu imate prekrasnu priliku, poljoprivreda još uvijek ima veliku šansu, ja vam držim palčeve. Ja ću večeras samo govoriti o jednom aspektu vezano uz Zakon o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Već je toliko bilo rečeno da sam doista počašćen, evo poštovane kolegice i kolege jer evo dolazim iz grada, toliko puta spomenuto to bučinje ulje, dolazim iz grada gdje je evo 8 puta već bučijada, dolazim iz grada, vi ste spomenuli i udrugu za proizvodnju bučinog ulja, evo ona je zahvaljujući toj bučijadi osnovana u Ivanić gradu. Naravno, da bi i ona bila osnovana i negdje drugdje i da nema te Bučijade ali evo mi si tepamo sami sebi da je to ipak učinjeno nešto prije upravo u Ivanić Gradu zahvaljujući toj Bučijadi. I upravo i tu govorim s tog aspekta što je bilo ovdje postavljeno znam da je jučer bila i rasprava na matičnom odboru jel tako na Odboru za poljoprivredu i dobili smo čak i odgovore i pri tom mislim bar bar sam tako se informirao da i te 2009.godine kada je i dogovarana mjera 11 jel tako i poglavlje 11 odnosno ove ostale mjere da se i nije više moglo izdogovarati posebno u tom sektoru. Ali upravo to i stoga govorim što mislim da je to sada zadaća i na ministarstvu ali i na svima nama. Vi ste isto spominjali i jedinice lokalne samouprave i regionalne da iznađemo tu i neke druge mogućnosti i kroz te i kroz te sektore koji nisu možda sada pokriveni i očito ne mogu biti i vi ćete to sigurno sada se referirati na to ali šansa postoji, prilika postoji da se pomogne tim i takvim proizvođačima i na drugi način. Pri tom evo kada smo već spomenuli te buče, to je prekrasan proizvod koji je tako rasprostranjen, to je prilika na čitavom području RH i možemo biti značajan proizvođač ne samo u Europi. Žalosno bi bilo da se izvozi samo koštica, da nam se ne desi što se Hrvatskoj desilo sa šumama. Stoljetno iskorištavanje i izvoz trupaca i eventualno rezanje piljene građe. Prije su nam to uzimali, krali, poslije smo zadnjih 100 godina koliko znam to dobro i i prodavali. Ovo je koliko sam poučen prilika da se napravi gotov proizvod bilo bučino ulje, kažem može se izvesti bez ikakvih problema, uvjeravaju me tako. Za sada izvozimo ovo što ste vi spomenuli na primjeru meda, tako isto izvozimo košticu, a onda pametni dečki u Austriji to lijepo prerade i lijepo prodaju ne znam kakvo djevičansko ili kako se već ne zovu te vrste ulja. Ja samo to govorim stoga da bi bio koliko toliko još jednom utjecao upravo na vas. Siguran sam da postoje mjere, postoje mehanizmi da malo i osokolimo te sve naše proizvođače, da im damo priliku, a to je ustvari prilika prilika svima nama. Zbog toga evo mislim da je poljoprivreda doista grana gospodarstva sa velikom šansom. Naravno nisam vas ja sada ovom svojom diskusijom posebno ni prozvao, pa siguran sam ni opteretio ali mislim daje to evo, čak mi se čini da je to jedan od ljepših poslova, možda se gospodin Čobanković ne bude sa mnom kao bivši ministar poljoprivrede složio. Ali ja mislim da je to jedan krasan resor gdje svi skupa možemo jako puno napraviti. Ponavljam, daj dođite svi na Bučijadu, ponavljam zbog te jedne baterije ljudi u Hrvatskoj vrijednih, vrijednih ljudi. Uvijek govorimo o onom lošem i ja bih mogao takvih primjera ispričati isto puno, jako puno. I ako nam je negdje potrebno malo konsenzusa zato mi je bilo drago čuti da će i klub HDZ-a podržati ove zakone ili dva zakona bar, dva, tako je, vidite koliko sam vas pažljivo slušao, isto tako bilo je afirmativno iz drugih klubova i to mi se čini da nam je svima skupa potrebno i mislim da sam si to obećao da neću više govoriti. Evo malo duže nego što sam mislio. I još jednom poziv dođite u subotu bit ćete mi dragi gost u Ivanić Gradu. Gospođe i gospodo hvala vam na pažnji. Hvala i vama. Završna riječ, ministar poljoprivrede gospodina Tihomira Jakovine. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Štovane kolegice i kolege. Ja zbiljan nisam odgovoran što je termin bio ovakvi, ja sam od Vlade na dispoziciji i mogu vam reći za niz sastanaka koje bi danas mogao odraditi zbog tog stand by i nisam bio u prilici, a i volio bih možda da je više kolegice i kolega tu i da čujem još pohvala na ova zakonska rješenja ali isto tako konstruktivnih primjedbi i prijedloga koje sam čuo u današnjoj raspravi. Ja sam vas isto pozorno slušao sa svojim suradnicima, dosta stvari smo i pribilježili kao takovo mislim da je dosta toga rečeno nakon dobrog promišljanja, dobre argumentacije iako dosta stvari ukazuje na nepoznavanje same materije. Ja ću pokušati s obzirom da je zbilja malo kasnije vrijeme biti isto dosta brz i proći i napraviti mali osvrt na ova izlaganja. Nisam koristio ovu priliku koju sam mogao po Poslovniku nakon svakog izlaganja nego pokušati sublimirati jer sam i predvidio da će bit određenih ponavljanja po analizi svakog zakonskog prijedloga. Glede očitovanja kolege Mateljana vrlo kratko vidi se da dolazi iz jedinice lokalne samouprave i da mu je strašno važno problem ruralnih područja. Par stvari je naveo ako govorimo o važnosti ruralnog područja 21,5% RH su ruralno područje na kojem živi gotovo 50% stanovništava, isključivo su to područja gdje je poljoprivreda jedan od osnovnih grana strateških grana ili grana gospodarstva ili grana bavljenja poduzetništvom i kao takva su izuzetno važna. Zbog toga i radimo program ruralnog razvoja koji je strateški dokument za vremenski period 2014.-2020.i kroz njega će biti omogućeno kvalitetno povlačenje svih sredstava pogotovo ovih drugih sredstava iz drugog stupa, govorim o 333 milijuna eura koja će nam biti na raspolaganju. Ne bih se složio s onom pričom da će korištenje Agroneta kao modernog alata biti tako ograničavajuće iz jednog razloga od 95 tisuća podnositelja zahtjeva mi sada imamo gotovo 30 tisuća poljoprivrednih proizvođača koji se uredno koriste internetom i uredno koriste sustavom. Ono što ćemo morati napraviti da sve naše službe govorim o savjetodavnoj službi, agencijama, inspekcijama odrade svoj posao i budu dobar servis, onima koji nisu tako informatički spretni i spremni. Uvijek postoji ona mogućnost da će se moći otići fizički u ured Agencije za plaćanje i dobit podatke od djelatnika u samoj agenciji. Znači to neće biti problem, ali računamo da ćemo zapravo permanentnom, stalnom edukacijom naših poljoprivrednika taj broj od 27, 28 ili već gotovo 30000 kroz par godina dići na barem 50% ili preko 50% se ljudi koristi sa agronetom kao jednim modernim alatom pristupa informaciji. Upis zemljišta u ARCOD i dosta je bilo rasprave i vezano za zemljište. Moj štovani kolega i prijatelj gospodin Šima Đurđević je već malo preskočio, za jedno dva-tri tjedna će bit u raspravi Zakon o poljoprivrednom zemljištu sad neću se puno na njega elaborirati i osvrtati, ali ista stvar. Upis u ARCOD, znamo koliko je upisano, kako to je uvjet, znamo da imamo još jedan rok prolongata, ne 5. mjesec iduće godine nego još godinu dana dodatni i zbog tog ulazimo u zemljišnu reformu jer je važno da što više nećemo reći milijun hektara ili nezgodno odredit da ćemo u godinu dana stavit milijun hektara u funkciju, pogotovo ako uzmemo da smo u 10 godina po postojećem zakonu od 890 000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu Republike Hrvatske samo 260 000 hektara stavili neki oblik raspolaganja. Pa će napravit sve sukladno novom zakonu i onim zakonima koji idu u paketu iza njega, a to je zakon o komasaciji, izmjene i dopune zakona koji će omogućiti cijepanje zakona o nasljeđivanju i sve ono što će ići, ali i izmjere, znači zemljišnoknjižni ispravni postupci koji se moraju završit da bi stanje na terenu, gruntovnica, katastar bili sukladni i provedivi. Znači to je zemljišni paket koji dolazi i koji radi, onda će to riješiti ovu nadopunu površina u ARCOD-u u odnosu na milijun i 9 hektara koliko je trenutno u ARCOD-u. Precizirat rokove isplate, to se radi pravilnikom. Mi smo i u ovoj godini pokazali za proizvodnu 2011. da smo već krajem prvog kvartala počeli isplaćivati ako je zakonska obaveza isplate potpora u 6. mjesecu, gotovo 50% obaveza su platili već od 26.3. nadalje, većina obaveza je plaćena i ove sugestije koje sam čuo od gospodina kolege i od gospođe Nensi je u zapravo, još ću jednom objasnit. Od 95000 podnositelja zahtjeva negdje samo oko 6000 je onih kojima nisu isplaćene potpore. To su poljoprivredni proizvođači, obrti i tvrtke koje su puno više u iznosima dužne od iznosa koji su trebali dobiti za potpore. Govorimo 100% i više iznosa koji su bili dužni. Dva puta su imali mogućnost reprograma svojih obaveza u poreznoj upravi ili su mogućnost zatvoriti obaveze i onda će im biti to kao takvo isplaćeno i taj broj dosta njih je konzumiralo. U početku je bilo njih oko 10, 11 tisuća koji na taj način nisu odmah u prvom naletu dobili potpore ali kasnije kad su izreprogramirali svoje obveze prema državi, prema poreznoj upravi im je uredno isplaćena potpora. Ovo najvjerojatnije će biti … kompenzacija omogućen kao takov jer to se treba promijeniti OPZ i još neke stvari da bi se stvarno tehnički moglo napraviti. Program ruralnog razvoja, lider pristup mjera 202, agrookolišne mjere, sve su stvari koje će na neki način ubrzati i kvalitetno unaprijediti razvoj ruralnog kraja i to nam između ostalog dijelom i ovi zakoni omogućavaju. Štovana kolegica Vukobratović kao i vi ste dobro primijetili da smo na ovom zakonu o poljoprivredi vrlo i značajno radili na tome da damo puno više značaj samoj struci i tom dobrom … koji bi struka i znanost, i znanost, ali i struka, ona primijenjena praktična struka koju kolege agronomi, veterinari i svi oni koji rade i žive u agraru mogli prenijeti na naše poljoprivredne proizvođače, dali smo im značaj jer prvi puta i agronomi imati kao struka svoju komoru, ali isto tako i mogućnost stručnog savjetovanja i privatne savjetodavne službe i veći i bolji značaj naše poljoprivredne savjetodavne službe kao takove koja sad ima i nadzor, odnosno imat će nadzor i mjere za praćenje integrirane poljoprivredne proizvodnje koja je dosad se radila samo parcijalno. Radile su inspekcijske službe, ovo će sad bit sustavno, način kako to treba jer znamo koji je značaj integrirane proizvodnje. Špekulativne zalihe, … tržišta je nešto što smo isto mislim na kvalitetan način napravili ili slučaj da su se takve stvari desile ili kod naših da li proizvođača ili tradera ili nekoga, posljedice bi snosila država, penale bi plaćali mi kao država. Na ovaj način uređenjem u ovom obliku u zakonu mi smo tu odgovornost prenijeli na onoga tko će to napraviti, odnosno postojeća mogućnost da zaštitimo interese i proračuna

i moram se složit s vama i u uvodnom izlaganju sam istakao sve ono što je bilo dobro i što je napravljeno dobro kroz pregovore i kroz pristupni ugovor i tu je određeni veliki dio posla. Da li su neke stvari se mogle još malo bolje i kvalitetnije, ali u odnosu kad kompariramo sa uvjetima koje su imale neke zemlje koje su ulazile prije nas mislim da je tu odrađen dobar posao. Žalosti me što u cijelom sektoru nisu u pripremi te stvari napravljene malo bolje pa da smo i ta značajna sredstva koja smo imali i po programu SAPARD-a i IPARD-a bila puno više korištena, puno više napravljeno, pripremljeno, aplicirano projekta koji će povući 1,77%. U '10., '11. godini je izuzetno malo iskorištenje i tu postoji strašno veliki prostor i to je ono na čemu svakodnevno radimo, od ustroja i rada svih stručnih službi u Ministarstvu, agencija, savjetodavne službe i ostalo i u ovih prvih 9 mjeseci već sad imamo 2,5 puta veću apsorpciju sredstava, gotovo još milijardu kuna nam je u IPARD-u na raspolaganju i tu će biti još dodatno dodatno posla. Kad govorimo moram se mrvicu samo osvrnuti na ovo što ste rekli, intervencija 042. Stočarstvo je trenutno najizloženiji sektor, sektor sa najviše problema i mi pozorno pratimo i pokušavamo sa nizom mjera to zaustaviti, zaustaviti, odnosno promijeniti i pomoći. Koliko … dodatnoj intervenciji 042, je, ali ona je bila ograničena mjera koja je završila u 11.mjesecu prošle godine, a čak i od kolovoza nadalje uopće nije bila plaćena. Ja sam je plaćao u 1. i 2. mjesecu kao takvu mjeru i to naši proizvođači mlijeka znaju, isto kao to da bi po postojećem zakonu oni naknadu od 0,50 % trebali dobiti tek iduće godine za ovu proizvodnu godinu, iznosi svojih mogućnosti da 50 % sredstava te proizvodnje isplatimo već kao neku vrstu avansa, odnosno u ovoj tekućoj 2012. godini. Govorimo o gotovo 30 milijuna kuna na bazi mjeseca. Kad govorimo o propadanju broja farmi, to su loši podaci, to su podaci koji ne vesele, koji nisu dobri o povećanom broju stoke, odnosno odustajanje od proizvodnje. Ali mislim kako ste i vi rekli iako su malo brojke drukčije, ne 58 tisuća 2003. bilo je i više. Bilo je oko 60 i nešto tisuća obiteljskih gospodarstava koje su predavali mlijeko u referentni laboratorij kad je otvoren, a sad govorimo o 12 Ali već krajem prošle godine u prosincu smo imali samo 14 tisuća obiteljskih gospodarstva koji su proizvodili mlijeko. To je trend znači, koji nije se i ne dešava se sve u ovih 8,9 mjeseci koliko Jakovina vodi Ministarstvo i njegov tim. To je jedan trend koji jednostavno tako i trend koji nije isključivo vezan samo za nas nego možemo pogledati zemlje regije i zemlje Europske unije jer tako i trendovi stoje. Mi iz mjera smo tu pripremili, dio je i u ovome paketu zakona koji vam je danas prezentiran. Da sad ne idem po onome dijelu osim prava na regionalno plaćanje, prava iz nacionalnog plaćanja na nacionalne rezerve, …/Govornik se ne razumije./… za plaćanje za iznimno osjetljive sektore. Tu smo napomenuli i označili da imamo i specifična plaćanja. Specifična plaćanja su 10 od ukupne omotnice ZPP-a. Ako govorimo o 317,3 milijuna eura, to je 37 milijuna zarez 3 eura koja ćemo moć interventno koristiti za najugroženije i najosjetljivije sektore. Iduće godine govorimo oko 103 ili 105 milijuna gdje ćemo pokušat kroz tako mjere ne samo za mljekarstvo odnosno mliječnu proizvodnju mlijeka nego i za …/Govornik se ne razumije./… sektor koji je problematičan sa takvim sredstvima koja smo iznosili u okviru ovoga i u okviru preslagivanja iznosa i omotnica i konačnih iznosa, pronašli smo način da se na taj način intervenira i pomogne. Rekao sam da ću biti kratak, a ovaj malo mi bježi, ne bježi nego je bilo dosta vaših svari. Možda sam zbilja trebao reagirati češće. Sredstva za navodnjavanje - 2003. godine 8 tisuća hektara navodnjavano, 2011. 9 tisuća hektara, 2011. 18 tisuća hektara. 9 tisuća hektara u osam godina potrošeno je 586 milijuna kuna. Nije točan podatak da je manje ulagano, 100 milijuna kuna ove godine u sustav navodnjavanja ova Vlada i ovo ministarstvo investira. U idućoj godini predviđeno je 200 milijuna kuna. Kad govorimo o elementarnim nepogodama ne možemo utjecat na promjene klime koje se dešavaju jer one su nešto na što ne možemo utjecat. Ali možemo kvalitetnim sustavom navodnjavanja sva ona područja gdje su visoko radno intenzivne kulture, gdje su kulture sa visokim dohotkom, gdje su zaokruženi ciklusi proizvodnje i gdje se takve specifične proizvodnje koje trebaju, tipa povrtlarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, maslinarstva, tu moramo osigurati mogućnost navodnjavanja. Ali isto tako moramo osigurati i konzumente, odnosno imati poljoprivredne proizvođače koji će te skupe sustave koje napravimo i prikopčat i koristiti i plaćati određenu naknadu za to korištenje jer je to određen dio ulaganja. Znači, tu se ne bih složio s vama jer ako ćemo podijelit ovih 576 onda ispadne nekih 70-tak milijuna godišnje, a kažem i u ovoj godini, a znate i sami da ima gotovo 900 milijuna kuna manje na raspolaganju nego što ste vi imali zadnju godinu u proračunu. Sa takvim sredstvima ipak uspjeli smo dosta toga osigurati i napraviti. I druga puno važnija stvar, koja je da bi takve stvari prevenirali je sasvim drukčiji sustav osiguranja u poljoprivredi. Govorimo o multirisk policama, o policama koji će sve korisnike ili aktivne poljoprivredne proizvođače, aktivne farmere kako ih zovu u Europskoj uniji na neki način omogućit sigurnu proizvodnju. Ne samo kao sad, imali imali ste i vi u proračunu i ja imam nekih 30-tak milijuna za sufinanciranje dijela polica za osiguranje. To je u pravilu vrlo nizak nivo iskoristivosti, odnosno konzumenata koji koriste tu policu u osiguranju. Jedna Austrija ima 78% poljoprivredne proizvodnje koja je u sustavu osiguranja, Mađarska preko 50%. Bolje da ne govorimo o našim podacima koliko su niski, na koji način. Tako da su to, to su dvije stvari gdje vidimo da se moraju izregulirat na koji način će se spriječiti negativni učinci elementarne nepogode. Mi možemo sa nekim stvarima intervenirat koliko možemo. I sastavili smo izvještaj i nastavili smo i rekli da je to interventna mjera koja je bila dobra, ne samo kao pomoć kao eliminacija sivog tržišta, govorimo o interventnom otkupu odnosno horizontalnim mjerama prilikom otkupa i skladištenja mandarine i jabuke, grožđa i maslinovog ulja, nego uređenja tržišta. Ove godine smo izvezli mandarina za 60 tisuća tona, koliki urod je u Republici Hrvatskoj, od toga 12 do 15 tisuća hektara tisuća tona ostaje na hrvatskom tržištu, ostalo ide u izvoz. Na ovaj način sa ovom mjerom gdje smo išli sa 0,80 lipa po kilogramu uz garantiranu otkupnu cijenu od 3 3 kune smo napravili da nijedan kilogram mandarine nije na sivom ili crnom tržištu. Sav je u sustavu PDV-a. Je, ima ga, vjerojatno ga ima, ali u pravilu se ne isplati svakom onome jel ima siguran otkup, pravdat ga i prema otkupljivačima se plaća. Dali smo, ne možemo jer ulazimo pod ZPP, te po izravnim plaćanjima ne možemo takva vezana plaćanja više imati, ali sad kad smo već mogli intervenirat ove godine izdašna sredstva, a to je ujedno i bila pomoć sad s obzirom na elementarne nepogode pogotovo kod proizvođača jabuka i proizvođača grožđa. Možda samo, samo kratko. Žao mi je što nema štovanih kolega Češeka i kolege Grubišića mi smo i sumještani ili mislim da su neke stvari koje su iznošene i u samom osvrtu ispred kluba bile prilično neargumentirane ili nepoznavanje činjeničnog stanja jer kad govorimo o preklapanju inspekcijskih nadzora sasvim druga priča je rad inspekcijskih službi u ministarstvu, upravnih tijela. To su upravni postupci na koja se izdaju izdaju rješenja, a Agencija za plaćanje u poljoprivredi vrši administrativni nadzor, nadzor korištenja potpora. Znamo da je ovo zakonski minimalno 5 %, rekli smo da hoćemo bit ozbiljna zemlje da si nećemo dozvoliti da imamo iskustva kakva su imali Bugarska i Rumunjska, tu kontrolu ćemo ići na viši nivo, nećemo se zadovoljiti samo sa 5% provjeravat ćemo više konzumenata sustava potpora da nam se ne bi desilo da nam dolaze delegacije iz komisije pa nas provjeravaju i onda da se desi da određeni postotak negativnih nalaza dobijemo na način nepridržavanja onoga što bi trebali se pridržavati naši poljoprivredni proizvođači kod prijave sustava potpora.

nemamo prave strategije. Vjerujte mi da strateški dokumenti su nešto što se radi, na čemu i znamo koja je procedura izrade strateškog dokumenta. Mislim vrlo je poznato da se mjesecima već radi na Nacionalnoj strategiji, a to je program ruralnog razvoja koji obuhvaća period 2014.-2020. i koji će u rokovima biti i na Vladi i ovdje To nam je osnovni strateški dokument pomoću kojeg će se povlačiti ta značajna sredstva 333 milijuna kuna godišnje. Bila je primjedba zašto koristimo naziv aktivni poljoprivrednik i preko 230 tisuća obiteljskih gospodarstava u RH? S druge strane S druge strane imamo 90-ak tisuća podnositelja zahtjeva za potpore i imamo 12 tisuća onih koji su … /Govornik To je mjera koju više nema ulaska u EU. Znači i tu je već strašan raskorak između broja onoga što je registrirano i onoga koji konzumiraju same potpore. Volio bih u tom dijelu da, ili se nadam zapravo da će u formi formi konstruktivnih amandmana nešto doći i nakon ove njihove rasprave pa da ćemo onda na njih se tako očitovati jer ovo je bilo više zapravo onako jedan politički ili osvrt ususret skorim lokalnim izborima koji u pravilu je onako meni osobno djelovao prilično populistički izjave cijenjenog kolega Grubišića o tome da mi uvozimo smrznuto meso koje ima ima po EU pravilnicima čini mi se da je tako rekao o kvaliteti mesa. Rok od 6 mjeseci, a kod nas je godinu dana ne stoji. To nije praksa EU. Tamo se zna što se prati, prati se zdravstvena ispravnost proizvoda, prati se standard i kvalitete i onaj tko deklarira i stavlja u prodaju odgovara za ono što stavlja. Nemaju rokova i nema te vrste špekuliranja. Bilo je na nekim drugim stvarima, jedan pravilnik koji nije spomenuo je Pravilnik o pilećem mesu gdje je bilo dozvoljeno da uvezemo pileće meso sa … /Govornik se ne razumije./… sa 25% vode, a koja je proizvodnja koja je karakteristična za zemlje Latinske Amerike. Tako da smo imali 10 tisuća tona mislim mislim pilećeg mesa iz Brazila. Brazilci svoju piletinu tako obrađuju da je ona injektirana vodom. To smo promijenili, taj pravilnik smo promijenili na 5% što je standard EU kvalitete. Ali, znate u čemu je problem? Što nemamo referentnog laboratorija u RH koji bi mogao takvo meso kontrolirati. Bilo je par opaski u ovoj raspravi vezano za zatajenje podataka. Ne, ja ću vam odgovorno reći da su inspekcijske službe i u slučaju nedozvoljenog aditiva antibiotika 1., 2., vučenom tijestu, ali veterinarske i ostale inspekcije koje su reagirale na pošiljke mesa i mlijeka na granici prema BiH odlično rade svoj posao bez stvaranja panike, bez stvaranja problema odradile su posao sukladno podzakonskim aktima, pravilnicima su maksimalno napravili sve što su trebali napraviti. Te pošiljke su prekontrolirane onog trenutka kad je uočena neskladnost sa kvalitetom i sa onim što smije odlaziti. Oni su vraćeni. I taj pošiljatelj, odnosno taj izvoznik je kontroliran idućih 10 ulaza vrlo restriktivno. Da je uočeno još jedno ponavljanje toga dobio bi zabranu za izlaske. Ali tu moramo odmah jednu stvar razlučiti, tih 103 objekta koji imaju dozvolu za uvoz u RH nijedan nije ovu dozvolu dobio unazad 9 mjeseci. To su objekti koji godinama već uvoze i vjerojatno, ne vjerojatno nego sigurno je bilo takvih slučajeva koji su inspekcijske službe prije odlično odradile, ali na sreću nismo nikad imali bilo kakvu pojavu bolesti, epidemije ili slično da bi ta hrana bila na taj način nekvalitetna da nije mogla ući. Mislim da nije pisanje nekih medija o tome možda su onako sa prizvukom senzacionalizma, mislim da ne treba među našim građanima stvarati problem da ne jedemo i nemamo dobru i zdravstveno ispravnu hranu i sigurnu hranu na našim policama i u našim objektima. Ono što je puno važnije, važnije je da počnemo proizvoditi puno više. Da ovaj problem koji imamo da imamo samo 6 do 8 proizvoda gdje imamo samodostatnu proizvodnju, dva od toga imamo za izvoz da to dižemo u postotku više i da na taj način ne dolazimo u priliku da kupujemo nešto što možda sigurno nije takve kvalitete kakva je hrana koja je proizvedena kod nas. Štovana kolegica Tireli rekla je dosta zgodnih i dosta pohvalnih riječi vezano i za komoru i strukovno savjetovanje i dopunske djelatnosti što mislim da je strašno dobar iskorak ovoga zakona i nudi mogućnost našim u biti svim gospodarstvenicima kroz razne projekte, imaju još i dopunske djelatnosti na svojim OPG-ima. Kašnjenje reforme – radimo brzo koliko možemo. Vrlo je teško u 9 mjeseci napraviti nešto što smo možda morali napraviti u zadnjih 4, 5 godina. Sve ono što je dobro, što su dobri projekti što se može kao takvo nastaviti samo unaprjeđujemo, ono što ne probamo reformski promijeniti. promijeniti. Kašnjenje u donošenju ovog zakona, pazite ovo je zakon koji je bio prilično važno dobro i kvalitetno pripremiti i odraditi. Moji suradnici su, govorim o nivou pomoćnika i načelnika sektora, u više navrata bili na relaciji kojeg smo ga upeglali, sredili i kao takvog poslali u vladinu proceduru i ovdje kod vas. Ne kasnimo sa rokovim, agencija ima točno propisane agencije za plaćanje točno propisane vremenske rokove i do kad treba ispuniti određene uvijete da bi dobili akreditaciju za rad. S nekim stvarima se na žalost kasni dosta dugo, počeli su useljavat unazad 3 ili 4 mjeseca u FINA-ine prostore, taj ugovor je, predugovor je napravljen prije par mjeseci. 2 institucije koju su državne nisu neke stvari mogle napraviti sve ove godine i došli su do toga da će u idućih mjeseca dva dana od 21 regionalnog ureda u kojima će se nalaziti agencije za plaćanje će biti useljeno 18. 3 za koje se druga institucija obvezala da će biti tehnički spremna, a govorimo o ne znam o …/Govornik se ne razumije./… već neko nisu jednostavno tehnički spremni. Bit će gotovi do 2 mjeseca. Akcijski planovi će mu odredit do kad će se ući, neće se kasnit za taj dio. Neke stvari se moglo puno bolje i puno kvalitetnije napraviti, ali dobro, ekipa koja je sad tamo, koja na je na neki način motivirana, da stignemo sve ono što trebamo napraviti, da damo maksimalno sve od sebe da napravimo i vjerujte mi da da. Sve ono što ide za ovo već pravilnici su u izradi, tako da onog trenutka kad, u petak nadam se dignete ruke i podržite ova zakonska rješenja, već u subotu ljudi u agenciji i ljudi u upravama će nastavit i finiširat neke poslove što se tiče pravilnika i ostalog da svu onu prilagodbu u u informatičkom dijelu, koja nam je važna, a važna nam je zato što smo rekli da ćemo već u 3 mjesecu, u 1 mjesecu iduće godine počet isplaćivat potpore. Što se nikad nije desilo za proizvodnu godinu ispred, da krenemo već sa iznosom preko milijardu kuna se ne razumije./… u sezoni naši poljoprivrednici mogli kvalitetnije i po nižim cijenama nabaviti repromaterijal, bolje se spremiti i za predstojeću proljetnu sjetvu i za na neki način zatvaranje obaveza koje imaju i prema svojim dobavljačima i ostalo. Modulacije, šta smo rekli za modulacije, modulacije su nešto što ćemo moći ponovno koristiti onog trenutka kad budemo povlačili sva sredstva iz iz 100% iznosu njihova. Sad u prvoj godini dobivamo samo 25% sredstava. Rekao sam u uvodnom obrazlaganju, obrazloženju da za proizvodnu 2013.čemo 2014.dobit 700 milijuna kuna, to je 25%. Iduće godine 30,35,40 pa onda idemo po 10. Modulacije idu onda. Ja bih bio sretniji da su i do sad modulacije koje smo imali dok smo imali iz vlastitog dijela bile puno izniveliranije, da to nije bilo samo na nivou 2 100 000, odnosno 100 tisuća, mislim da se tu moglo razredovno puno bolje posložitili ali dobro proliveno mlijeko nećemo, nećemo žaliti. Štovani kolega Babić osim ovih dobre analitike vezane za OPG i mljekarstvo nisam primijetio da ste dali neke primjedbe na sam zakon pa se ne mogu ni osvrnut. Možda u onu priču da nedostatno ulaganja i u komunalnu infrastrukturu, u mom ministarstvu je i vodno gospodarstvo trenutno u Republici Hrvatskoj 1 266 milijuna kuna od projekata po cijeloj Hrvatskoj, se radi vodovode i kanalizacije. Ponovit ću 1 266 milijuna u svim jedinicama lokalne samouprave. Projekti za koje imaju dozvole, za koje imaju …/Govornik se ne razumije./… izvođači i koji se već rade. Samo u aquakulturi i slatkovodnom ribarstvu ulaganja 600 milijuna kuna. U marikulturi dodatnih 550 milijuna kuna već projekata koji se rade. Prehrambena, prerađivačka, šumarstvo mogao bi nabrajat pa ću doć do jako velikih iznosa tako da mi nije ocjena dosta dosta korektna da se ne radi ili da ne radimo onako kako bi trebali raditi. I šta smo rekli, onda ću, moram moram ostat, neću nažalost moć bit na bučijadi iako sam dobio od štovanog kolege Borisa poziv kao takovi, ali možda ću reći dobru vijest za kraj. Bućino ulje nije moglo biti zato što je EU ga kao takvog nije prepoznavala, ali ono što vi možete kao …/Govornik se ne razumije./… gradonačelnik, odnosno što sve jedinice lokalne samouprave mogu napraviti i područne samouprave mogu se odlučiti u periodu iduće 3 godine davati potpore za specifične proizvode koji su tradicionalno za vaš dio. Prijava je do 01.03.2013. godine ako se odlučite kao grad ili kao županija na takovu vrstu potpore. Gospodo još jednom 4 ili 5 stvari smo odredili kao strateške ciljeve ovoga ministarstva, 2 nisu direktno vezana za ovaj, za 1 me je kolega Šima preduhitrio, mi govorimo o zemljišnoj reformi i govorimo o iskorištenju fondova, ali one ostale, a to je potreba udruživanja proizvođačke organizacije i …/Govornik se ne razumije./… zadruge, uređenje tržišta, uređenje potpora. Da i zbog toga će ova tri zakona nam pomoći da unaprijedimo taj dio i i da odredimo taj dio strateški tako da evo još jednom zahvaljujem i mislim da sam pokušao dat u kratkom vremenu što više informacija i ostalog. Nadam se da ću dobit ostalo u prijedlozima, odnosno u amandmanima, pa ćemo se očitovati o tome. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, ispričavam se na prekoračenju Hvala lijepa. Bilo je to iscrpno izlaganje ministra poljoprivrede i na to izlaganje prijavljene 2 replike. Prva je poštovanog zastupnika Petra Čobankovića. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Odavno već znam, čuvaj se uvijek onih koji kažu neću dugo. Ali dobro, ministar nas je stvarno iscrpno elaborirao i pokušao odgovoriti na masu naših pitanja. Ja se javljam sa replikom jer mislim da mi nije odgovorio na jedno suštinsko pitanje vrlo bitno. Ja sam rekao neupitnost da ćemo mi podržati zakon, ali sam isto tako govorio o nečemu što držim da nije na pravi način ispregovarano s Europskom komisijom i što bi moglo dovesti do određenih problema, a to je pitanje uvrštavanje 2012.godine u ovaj zakon, znate. Od prvog članka pa do onih tamo prelazni odredbama gdje kaže da će se još neke stvari regulirati pravilnicima što mislim da nije u redu i da to neće biti na dobar način sagledano sagledano u komisiji. Druga stvar koja je daleko bitnija od ove je ako se dođe do nekih promjena za 2012.godinu doći će i do određenih promjena vezano za određene procedure i to nažalost može biti ono što bi bilo katasrofičnije, a to je da se ne završi proces akreditacije agencije za plaćanje. Ako se ne završi proces akreditacija agencije za plaćanje mi nećemo moći povući financijska sredstva što se desilo nažalost ovim nekim zemljama koje su postale članice EU. Onda znate kada gledamo sa aspekta poljoprivrede ako ćemo biti članica EU a nećemo koristiti sredstva onda bolje da nismo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika **Jakovina, Tihomir (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa mislim da sam i u uvodnom izlaganju objasnio da mi ovim zakonom obuhvaćamo imamo dva perioda proizvodnu 2012.i proizvodnu 2013. Proizvodna 2013.je zakonom definirana, a pravilnik koji je u izradi vrijedit će za 2013.i dalje. Sama procedura prijave zahtjeva za poticaj i ostalo se nije promijenilo u ovome dijelu. Ali ovim odredbama, mi smo stavili vidjeli ste u iznosima da smo stavili 2 milijarde 727 milijuna potpuni iznos od 373 milijuna eura baš da bi mogli da bi komisija mogla vidjeti da smo predvidjeli u našem proračunu odnosno da bi u 2014.na 2015.mogli alocirati 20% sredstava iz drugog stupa u prvi. Ono što mi hoćemo i na ovaj način smo napravili, napravili smo zapravo da visina izravnih plaćanja omotnice i nacionalna … sektore su nešto što se može korigirati. Pazite mi znamo koliko je sredstava 373 milijuna ako ćemo reći sada da damo mljekarskom sektoru odnosu stočarstvu dodatno onda moramo to na neki način korigirati u nekom drugom dijelu do onog dijela što možemo ali to nema veze sa akreditacijom. Puno je veći problem što smo mi uzmimo i što imamo primjedbu i što ćemo imati sada na njihovoj komisiji da smo previše vezani za informatičku kuću koja nam radi kompletan softver na način koji nije najsavršeniji. Ali to nije nešto onda za 9 mjeseci to vi najbolje znate koliko smo ugovora ili koliko ugovora imamo sa Kingom koji nas kompletno informatički podržava u cijelom sustavu. Tako da u tom dijelu smo napravili ugovor i neke izmjene pa smo rekli da sada više neke stvari postaju naše intelektualno vlasništvo i ostalo ali jednostavno to ograničavajući ili jedna od onih primjedbi koja će biti. To ne možemo promijeniti ali ovo što možemo promijeniti i što ćemo napraviti i sigurno ćemo napraviti sve da akreditacija bude to možete biti uvjereni. Zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nisam mislio replicirati to više ispravak netočnog navod ili krive interpretacije ministra ali s obzirom na snimanje ove sjednice ove sjednice … da ne bi nešto ostalo ne zapisano ja sam govorio o meteorološkim uvjetima koji poljoprivrednici nikako ne smiju utjecati na njihov rad pa glede toga na odvodnju odnosno navodnjavanja što je vrlo bitno upravo zbog samih poljoprivrednika o tome sam govorio. Nisam rekao da vi niste ulagali ili da ne ulažete u to ali mislim da je to krucijalno i da na tome treba stalno inzistirati. Hvala. Hvala lijepa. Ja mislim da smo uspješno priveli raspravu kraju, rasprava o tekstu zakona jednog, drugog i trećeg tj. Konačnog Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 168 je završena. Konačni prijedlog Zakona o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 180 također je završena. Konačni prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 177 je završena. sva tri zakona glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo zastati sa radom. Počinjemo sutra u 9,30. Očekujem vas orne za nove izazove u raspravi u Hrvatskom saboru. Počinjemo sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakonu o poticanju zapošljavanja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 174. Laku noć, svako dobro.